Доброго ранку, шановні журналісти! Доброго ранку, шановні гості Верховної Ради України! Будь ласка, займіть свої місця, підготуйтесь до реєстрації.

Шановні колеги, підготуйтесь, будь ласка, до реєстрації. Готові реєструватись? Прошу реєструватись.

В залі зареєстровано 322 народних депутати України. Ранкове засідання Верховної Ради України оголошую відкритим. Слово надається Першому заступнику Голови Верховної Ради Руслану Олексійовичу Стефанчуку. Шановні народні депутати, шановні присутні! Ми знаємо, що цей пленарний тиждень, в який ми входимо, це тиждень, в який відбувалися події на Майдані. Це тиждень, який увійшов в нашу долю як тиждень Революції Гідності. В мене пропозиція: давайте усі згадаємо всіх загиблих на Майдані хвилиною мовчання, а також усіх, хто загинув за Україну, захищаючи її державність та суверенітет.

Шановні колеги, відповідно до статті 25 Регламенту Верховної Ради України у вівторок ми маємо 30 хвилин для виступів уповноважених представників депутатських фракцій та груп з внесенням пропозицій, оголошень, заяв та повідомлень. Прошу народних депутатів записатися на виступи від фракцій та груп.

Івченко Вадим Євгенович. Вадим Івченко, фракція "Батьківщина". Шановні колеги, ви знаєте, в цей час, коли відбувається активізація збройної агресії Росії в Оріховому, в Вільному, в Кримському, і про це заявляє Об'єднаний штаб Збройних Сил України, ще раз підтверджують тезу, що неможливо в таких умовах продавати українську землю. Вчора, читаючи Tелеграм-канали, ми бачили безліч інформації, що деякі політичні сили торгуються з приводу своїх правок задля того, щоб швидше провести Закон про ринок землі. А я не вірю, я не вірю в те, що ми як опозиція подавали правки задля того, щоб від них відмовлятися. Я не вірю в те, що ми боролися в комітеті задля того, щоби правильно ідеологічно побудувати Закон про ринок землі. Я не вірю, колеги, в те, що ми боролися за те, щоб представники асоціацій, представники органів місцевого самоврядування впливали на рішення аграрного комітету задля того, щоб закон був, дійсно, такий, який потрібен українському аграрію і українському фермеру. Тому, я думаю, ці політичні сили мають публічно сказати свою позицію. І я вірю в здоровий глузд, я вірю в те, що ми до кінця будемо стояти. Адже будь-які кадрові посади не варті того, щоби позбавляти Україну і українців наших чорноземів і позбавляти Україну і наших фермерів можливості буди господарями на власній землі. Колеги, я вже не кажу про ті свої правки, які протягнули. Кожен аграрій знає, що цей закон не дасть можливості розвивати дрібний і аграрний бізнес. Буде відбуватися повна корпоратизація, повна корпоратизація аграрного сектору України. Відбувається маніпуляція з кількістю гектарів в одні руки. Кожен фермер і кожен аграрій знає, що неможливо, колеги, казати про те, що тільки 10 тисяч гектарів. В умовах того, що вводяться юридичні особи, і в умовах того, що можуть продаватися корпоративні права, колеги, без пов'язаних осіб одна фізична особа може бути мати у власності і 10, і 20, і 59 тисяч гектарів. Тому всі ці маніпуляції призводять виключно до того, щоб опозиційні сили виступали. Вони апелювали до вас, "Слуги народу", вони апелювали до телеглядачів, апелювали до фермерів задля того, щоб ви подумали, перш ніж нажати зелену кнопку. І нам хотілося б, щоб ви слухали, слухали всіх тих, які сьогодні захищають і намагаються захистити, не продавати українську землю, а запитати людей, запитати людей через референдум. І я впевнений в здоровому глузді інших політичних сил. Дякую.

Шановні колеги, я, як і переважна більшість з вас, нещодавно в цій залі, але я достатньо довго бував в цьому приміщенні, у мене дуже багато різних спогадів і різних відчуттів. я прекрасно пам'ятаю, як змінюється уявлення про світ у начебто розумних, досвідчених людей, коли вони стикаються з реальністю. Люди тут живуть в уявленні про світ, яке формується середовищем, вказівками згори, власним досвідом. І коли відбувається дотик до реальності, світ змінюється в їх очах. Я пам'ятаю самовпевненість партії влади під час революції Помаранчевої, коли світ змінився, коли люди підійшли до стін Верховної Ради і в шибку залетів перший камінь. Я пам'ятаю самовпевненість партії влади у цій залі під час Революції Гідності. І пам'ятаю переляк від дотику з реальністю, і пам'ятаю перелякані очі депутатів від фракції більшості, коли вони, ті з них, хто мав сміливість, ходили вулицями і дивилися на кров на київських вулицях. Дотик до реальності – це те, що сьогодні відбувається в районі Золотого. Це ціна, яку ми платимо за наші поступки, це ціна за розведення, це ціна за поступки для того, щоб відбувалася чергова зустріч в "нормандському форматі". Скільки ще має загинути людей, щоб ми зрозуміли, що будь-яка поступка – це наша слабкість? Жодної поступки не має бути до того, поки не припиниться стрілянина, поки Росія не припинить стріляти. І поки ми будемо йти на поступки, смерті будуть продовжуватись. Давайте робити висновки з тих уроків, які нам надала історія і наше життя. Давайте передбачати реальність, а не стикатися з реальністю, коли ми знову будемо бачити кров або коли черговий камінь залетить в ці вікна. Ми маємо дивитися в очі реальності, і реальність дуже жорстка. Ми не маємо права йти на подальші поступки з Росією, бо це є перший крок до політичної смерті. ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово надається народній депутатці Федині Софії Романівні, фракція політичної партії "Європейська солідарність". А, все, бачу. Геращенко Ірина Володимирівна, будь ласка. Шановні українці, я до хвилини пам'ятаю 18 лютого 2014 року, коли Грушевського була перекрита беркутівцями і автозаками, а депутати від опозиції, які йшли туди до парламенту, нам вже стріляли в ноги. Тодішня влада розповідала нам, погрожуючи, що ви всі будете відповідати за те, що ви в опозиції. Вони хизувалися, дійсно, своєю самовпевненістю, але Майдан постав через брехню влади і через те, що влада змінила зовнішній курс. Саме в Маріїнському палаці… біля Маріїнського палацу у Маріїнському парку і на Кріпосному провулку 18 лютого тоді розпочалися перші масові вбивства І перша моя усвідомлена смерть, це 20-річний Саша Плеханов, з мамою якого відмовилася зустрітися пані Венедіктова – нинішня голова ДБР. А так само не знайшов часу зустрітися з мамою Саші Плеханова Голова Верховної Ради. Ви знаєте, друзі, я хочу сказати вам, що 6 років тому так само влада вважала, що вона назавжди, надовго і вона безкарна. Але, на жаль, сьогодні дуже багато уроків забуваються, і ми відчуваємо подих реваншу, реванш, який погрожує родинам загиблих Небесної Сотні. Тому наша політична сила пропонує цього тижня провести позачергове засідання парламенту, на якому прийняти дві важливі заяви: про річницю Революції Гідності і річницю анексії Криму. Нагадати вам, що ордена, які Путін видав "За возвращение Крыма", датовані 20 лютого 14-го року. І сьогоднішня військова провокація – це не просто так, кегебісти дуже люблять символічні дати, це нагадування про Майдан, де також за ними стояла Росія. Росія і Кремль. І побачити мир в очах Путіна може тільки мазохіст. Ви знаєте, Президент Зеленський рік тому обіцяв країні, що в нього є стратегія миру. Уже рік у Мюнхені він зізнався, що в нього нема ніякої стратегії, а його тактика – це спільні патрулі наших військових, наших нацгвардійців і бойовиків, які сьогодні з п'ятої ранку обстрілюють місця розведення поблизу Золотого і Новотошківки. Чи знаєте ви, що з п'ятої ранку ми маємо вже кілька загиблих і поранених, а також Україна втратила два наших

і готувати в Мінську ще кілька пунктів! Чому сьогодні за ініціативою Росії відбувається Радбез ООН, а не за ініціативою України, де ми маємо шмагати Росію за невиконання кожного пункту Мінських угод, за те, що щодня стріляють і вбивають українців, за те, що в тюрмах… Дякую. Ірина Володимирівна, я думаю, що дуже добре, що ви слідкуєте за графіком Голови Верховної Ради України, однак якщо я з кимось зустрічаюсь або не зустрічаюсь, наприклад, зустрічаюсь з Інною Олександрівною… з Інною Олександрівною – ви згадали про маму Плеханова, то я не зобов'язаний про це комусь доповідати. Тим більше, створювати з цього піар ні для себе, ні для будь-кого іншого. Дякую. Батенко Тарас Іванович. Палиця Ігор Петрович. Доброго дня, шановні колеги! Я хотів розпочати сьогодні… про землю нема змісту говорити, ми маємо витримати до кінця ті всі поправки. Причому я хотів би звернутися до наших колег з "Опозиційної платформи - За життя". Нема змісту чекати всіх тих 3 тисячі поправок, поки пройде парламент. Монофракція вирішила намагатися прийняти закон за землю. Давайте спробуємо конструктивні правки лишити, спробуємо їх провести, а все інше, щоб не гаяти час, забрати і максимально не дати прийняти цей закон, не витрачати просто час на пустий піар. Я хотів сьогодні сказати про уряд і про ту небезпеку, яка наближається до нас з введенням реформи медичної, з освітньою проблемою. Але хочу зараз сказати пару слів після виступу Геращенко. Дійсно, з п'ятої ранку всі ЗМІ і штаб заявляє про напад російських військ на наші військові об'єднання, на нашу територію. Я хочу звернутися до Дмитра Олександровича і запропонувати, дійсно, запросити на закриту зустріч, на відкриту зустріч міністра закордонних справ, міністра оборони, тому що ця кулуарність, яка була всі п'ять років попередньої влади, коли вони кулуарно домовлялися про щось в Мінську, щось підписували, парламент не знав, народ не знав, привели до того, що ми втратили десятки тисяч наших друзів, наших братів, Давайте щиро, відкрито розмовляти з парламентом. Я хочу звернутися до Президента. Пане Президент, вам буде легше приймати рішення в "нормандському форматі", приймати рішення, коли ви будете зустрічатися один на один або разом в компанії з іншими президентами, з Путіним, якщо за вами буде стояти парламент і згода або допомога парламенту в вашій нелегкій праці. Кулуарність доведе до того, що ми знову отримаємо ескалацію, і на сході за допомогою зброї нам будуть казати: ви обіцяли – виконуйте. Цього не можна допустити. Щодо уряду, друзі, нам треба терміново прийняти рішення до 1 квітня. З 1 квітня вступає медична реформа, яка не готова, грошей на неї не вистачає, послуги не прораховані, зарплата фахівців залишається стара. Хірург найвищої категорії буде мати 6 тисяч 400 гривень. Ми втратимо нашу медицину. Я пропоную пану Радуцькому провести все ж таки засідання комітету і, може, відтермінувати цю реформу. Україна до неї не готова, ми просто отримаємо великий негатив, в першу чергу Президент, в другу чергу Верховна Рада. І так нас всіх у всіх бідах звинувачують Верховну Раду, знущаються, шуткують, тому що винні ми. Не Кабмін, який непрофесійний, а ми. Давайте починати працювати і приймати рішення. Дякую. Кулініч Олег Іванович. Доброго дня, шановні колеги. Олег Кулініч, депутатська група "Довіра". Шановні колеги, сьогодні з 5-ї ранку поступає інформація, що в районі лінії розмежування, в районі населених пунктів пунктів Новотошківське, Золоте, Оріхове іде бій, ситуація взагалі незрозуміла. Ми звертаємося від групи "Довіра" до керівництва Верховної Ради, до Міністерства оборони надати інформацію для того, щоб ми розуміли, що відбувається, і щоб якось ми могли заспокоїти суспільство. Щодо порядку денного нашої роботи. Минулого тижня ми зайшли в розгляд з надзвичайно важливого і чутливого законопроекту про обіг земель сільськогосподарського призначення і, відповідно, градус напруги навколо цієї теми надзвичайно високий. Це відбувається саме тому, що люди просто не розуміють кінцеву мету прийняття даного законопроекту. Якщо мета – просто дозволити продавати землю, то цього явно замало, тому що це питання потрібно обговорювати в комплексі, треба говорити про створення потужного фермерства на селі, треба говорити обов'язково про розвиток сільських територій, треба говорити про зайнятість населення, а це робочі місця, це наповнення місцевих бюджетів. Декілька важливих тез в контексті обігу земель сільськогосподарського призначення. У людей є величезні побоювання, що в разі… в разі прийняття цього законопроекту і якщо, наприклад, власник паю захоче його продати, то враховуючи чинну систему, діючу систему нарахування субсидій, люди її втратять. І як це пояснити пенсіонеру, який отримує пенсію в районі 2 тисяч гривень, що коли він надумає покращити своє пенсійне життя і покращити свою старість, що в результаті продажу свого паю він просто втратить субсидії. І це враховуючи величезні платіжки на комунальні послуги. От як це пояснити людині? Тому обов'язково це повинно бути врегульовано на законодавчому рівні і дохід від продажу землі не повинен йти в розрахунок при нарахуванні субсидій. Це дуже важливе питання. Ще одне, що важливо. Аграрії повинні бути впевнені, що державна підтримка на здешевлення кредитів на придбання землі повинна бути не на один рік, а повинні бути системою, як мінімум, на 5 років. Ми з колегами по групі "Довіра" зареєстрували такий законопроект 2825 і сподіваємося, що він найближчим часом буде в сесійній залі, і ми його підтримаємо. Також дуже важливо говорити про розвиток сільських територій. У нас до цього часу немає ніякої державної стратегії в цьому напрямку. У нас дійшло до того, що в селі дуже важко вже знайти роботу, іде величезна міграція, важко знайти кваліфікованого механізатора, я вже не говорю про працівників тваринництва. Ми вже дійшли до того, що імпортуємо молочну продукцію, а ще зовсім недавно були потужними її експортерами. Тому на всі ці питання немає відповіді, а їх треба обговорювати, і нам по групі "Довіра" депутатам-мажоритарникам їх постійно задають люди. І тому, якщо і вирішувати це питання, то не просто продаж, а тільки в комплексі з державною стратегією і з розвитком сільських територій і створенням потужного фермерського класу на селі. Дякую. Дякую. Приходько Наталія Ігорівна. Бойко Юрій Анатолійович. Шановний пане спікере, шановні народні депутати! Минулого тижня у нас була п'ята річниця підписання Мінських угод. Це надзвичайно важливий документ, підписання якого дозволило припинити як мінімум масові трагедії в країні, припинити активну фазу бойових дій і відкрило політичний шлях до вирішення конфлікту на сході. Попередня влада цим шляхом не скористалася, тому що вони використовували війну на сході як політичну і комерційну процедуру. Змінилась влада, прийшов новий Президент, прийшов новий парламент, який знаходиться сьогодні тут. І перші кроки були обнадійливими, коли почався обмін полоненими, коли повернули кораблі, коли пройшла зустріч у нормандському форматі, на якій затвердили формулу Штайнмайєра вже сьогоднішня влада, яка насправді є алгоритмом виборів, місцевих виборів на неконтрольованих територіях. І на цій зустрічі було підтвердження відданість Мінським угодам, які є єдиним документом, прийнятим міжнародною спільнотою по вирішенню конфлікту на сході країни. Потім – ступор. І нам абсолютно зрозуміло, чому. Тому що сьогоднішня влада боїться частини радикально налаштованих людей в країні, невеликої частини націоналістів, які диктують сьогодні і правлять бал. І вони не готові до жодного кроку в напрямку миру в країні. І сьогоднішня влада їх боїться і не може йти шляхом миру. І наша позиція, позиція нашої політичної сили – ви всі обіцяли принести мир в країну – виконуйте свої обіцянки. Ми готові до того, щоб прийняти в парламенті законопроект по амністії для тих, хто не вбивав, внести зміни до Конституції по закріпленню особливого статусу в республіках "ЛНР", "ДНР", тому що це прописано в Мінських угодах, підписаних вже сьогоднішньою владою, і йти мирним шляхом заради того, щоб в країні наступив мир і спокій. Ми на це готові і ми вимагаємо, щоб це виконувалося і діючим Президентом, і парламентом. І, буквально, два слова про Закон про землю, про який тут багато кажуть. Ми жодної правки не видумували самі, це те, що хочуть люди для того, щоб закон виконував волю людей, а не олігархів, які хочуть скупити землю. І пропозиція в нас проста. Правляча коаліція, зніміть цей закон з розгляду, розгляньте його серед фермерів, щоб він відповідав інтересам суспільства, і проведіть референдум. Дякую за увагу. Шановний головуючий, шановні колеги, останнім часом в ЗМІ та соцмережах активно шириться неправдива інформація та здійснюються відверті маніпуляції про те, що начебто в Україні планують масово закривати медичні установи. Я хочу прояснити ситуацію і наголосити, що це не зовсім, а точніше, зовсім не відповідає дійсності. 15 січня Кабінет Міністрів України прийняв Розпорядження про затвердження переліку опорних закладів охорони здоров'я у госпітальних округах на період до 23-го року. Це дозволить покращити доступ до медичної допомоги, сконцентрувати інвестиційні ресурси та розбудувати мережу надання медичних послуг. Однією з головних умов формування переліку стала доступність закладів для пацієнтів. Шлях до лікарні повинен не перевищувати 1 годину. До переліку включено заклади охорони здоров'я, що відповідають вимогам або можуть бути бути підвищеними до багатопрофільних лікарень інтенсивного лікування першого або другого рівня. Ці заклади матимуть належне робоче навантаження та забезпечать належний рівень безпеки пацієнта. На сьогодні в Україні визначили 212 лікарень, але процес іще триває. Багато ходить чуток, що всі лікарні, крім опорних, закриють. Це неправда, шановні, розкажіть своїм виборцям. НСЗУ контрактує всі лікарні, які відповідають вимогам договору і вимогам до надання послуг. Тобто принцип реформи в тому, що будь-яка лікарня може і має отримувати кошти з бюджету за надані послуги згідно з Програмою медичних гарантій. Міністерство охорони здоров'я чи Кабінет Міністрів, чи депутати не мають повноважень реорганізувати чи перепрофілювати, чи закривати лікарні. Це власність місцевої влади. Тому ще раз кажу, не маніпулюйте. У переліку опорних лікарень області визначили ті лікарні, які мають надавати повний спектр медичних послуг і доступні менше ніж в 60 хвилинах. Всі інші лікарні також будуть мати угоди з НСЗУ. Відповідаєш вимогам, надаєш допомогу, обирають пацієнти – отримуєш кошти. При цьому маршрути машин швидкої для екстреної допомоги затверджує обласна госпітальна рада, і вона може спрямовувати їх не тільки в опорні лікарні. Тому, шановні колеги, будь ласка, зверніть увагу, що мова іде не про категоричне закриття медустанов. Це дуже важливо, оскільки подібні маніпуляції вводять громадян України в оману та викликають паніку у населення. Ми не закриваємо ні одну протитуберкульозну лікарню, ні одну інфекційну лікарню, ми не закриваємо ні одну місцеву лікарню. Не планували, не плануємо і не збираємось планувати. Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Михайло Борисович. Шановні колеги, ще повідомлення. Сьогодні у нашої колеги Софії Федини день народження. Привітайте колегу, будь ласка. Переходимо до розгляду питання порядку денного. Шановні колеги, шановні громадяни України, для мене велика честь, що саме з моїх правок розпочинається, вірніше, продовжується розгляд цього найважливішого законопроекту. Законопроект, який, якщо він, не дай, Боже, буде прийнятий, він фактично знищить майбутнє нашої держави. Мені хотілося б ще раз наголосити на тому, що наша політична сила не планує знімати жодної правки з цього закону. Ми плануємо розглядати всі правки для того, щоб якось покращити якість цього законопроекту з одного боку. А з іншого боку ми все ж таки сподіваємось, що під час розгляду цього законопроекту прокинеться совість у депутатів фракції "Слуга народу", і вони згадають про свої передвиборчі обіцянки щодо того, щоб такі найважливіші питання вирішувалися виключно з народом України шляхом всеукраїнського референдуму. Тому що земля є нашим надбанням, всього народу України згідно Конституції, вона є основою нашої незалежності згідно Декларації про незалежність. Тому виключно референдум.

За-80 Рішення не прийнято. Наступна правка 251, народний депутат Савчук. Шановний пане голово комітету, ця правка також стосується питання референдуму. Мені хотілося б в рамках обговорення цієї правки спитати… Повернутися, точніше, до питання, яке задавав минулого пленарного тижня відкриття цього ринку дасть мультиплікатор підвищення валового внутрішнього продукту менше 1 відсотка. Ви сказали, що ви про це не в курсі. Я на засіданні комітету ще раз перепитав міністра економіки, він підтвердив, що навіть за самими оптимістичними розрахунками 0,8 відсотка зростання валового внутрішнього продукту. Чи вважаєте, що це адекватно для того, щоб продати всю українську землю? Фактично всю українську незалежність і майбутнє наших дітей? Дякую за відповідь. Дивіться, щоб не спекулювати цим питанням і щоб вони не дублювались, відповідаю. Мова не йде про продаж всієї української землі. Мова йде про те, щоб повернути право, яке в 2001 році було призупинено законами. Це перший момент. Другий. Саме відкриття ринку землі зумовить розвиток тих галузей, які стримуються через його "сірі" схеми. Це всі галузі, пов'язані з суттєвими вкладеннями в 1 гектар. Правку відхилено. Шановні колеги, ставиться на голосування правка 218 народного депутата Скорика. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати. За-78 Рішення не прийнято. Наступна правка 219 народного депутата Скорика. 10:33:53 СКОРИК М.Л. Шановні колеги, шановні громадяни України, ця правка стосується також 130 статті Земельного кодексу України. Я хотів би зацитувати, в чому вона полягає: "Забороняється купівля-продаж земельних ділянок державної та комунальної власності, які є землями сільськогосподарського призначення, до проведення та встановлення результатів всеукраїнського референдуму щодо купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення". Мені б дуже хотілося, щоб ви зрозуміли зміст цього питання, що вирішення такого найважливішого доленосного питання для нашої держави має відбуватися виключно через всеукраїнський референдум. І мені б дуже хотілося знову ж таки, пан Сольський, щоб ви згадали про свої передвиборчі обіцянки щодо вирішення цього питання на референдумі. І мені незрозуміло, чого ви так боїтеся спитати у українських громадян, чи хочуть вони продавати землю чи ні. Дякую за відповідь. ГОЛОВУЮЧИЙ. Позиція комітету.

За-64 Рішення не прийнято. Наступна правка 298, народний депутат Скорик.

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва до проведення та встановлення результатів всеукраїнського референдуму щодо купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення". Шановний колего голова комітету, я хочу наголосити, чому ми наполягаємо на тому, щоб було проведення всеукраїнського референдуму. Тому що земля є основою нашого державного суверенітету згідно Декларації про державний суверенітет. А отримали ми незалежність через референдум 1991 року. І ми маємо вирішувати таке питання виключно через всеукраїнський референдум. Прошу надати відповідь, а не говорити, що ця правка просто відхилена. Прошу вашу позицію з цього питання. Дякую за відповідь. СОЛЬСЬКИЙ М.Т. Позиція комітету неодноразово озвучувалася. Питання всеукраїнського референдуму в цьому законопроекті передбачено щодо доступу іноземців, в іншій частині відхилено. Правку відхилено. Шановні колеги, ставиться на голосування правка 220 народного депутата Скорика. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати.

чому наша фракція наполягає на всеукраїнському референдумі. Тому що це надбання всього українського народу, і не може вирішувати, навіть монобільшість, такі важливі питання. Ми вважаємо, що відкриття ринку землі в такому в такому вигляді, як ви пропонуєте, буде абсолютно шкідливим для української держави і українського народу. Ми вважаємо, що ці начебто здобутки, які він принесе у вигляді начебто зростання ВВП, вони не є адекватними до того, що ми втрачаємо наше державне надбання, Дякую за увагу.

За-82 Рішення не прийнято. Наступна правка 222, народного депутата Пономарьова. Немає народного депутата Пономарьова, да? Будь ласка, йдемо далі. Правка 223, народний депутат Пономарьов. Немає. Правка 224, народний депутат Пономарьов. Немає.

Я хочу напряму задати вопрос пану Сольському, щоб він відповів, тому що сьогодні нас дивиться вся прифронтова зона, на якій я пропрацював 5,5 років, де сьогодні йде війна. І люди задають одне питання: що їм робити на даній території, на тих землях, де сьогодні заміновано, на тих землях, де сьогодні стоять фортифікаційні споруди, на тих землях, які сьогодні знаходяться за лінією розмежування. Тому що всі правки не підтримуються, і вони б хотіли почути вас, пане. Відповідайте людям, вони зараз всі сидять біля телевізорів і дивляться наше засідання. Я прошу відповісти людям, що їм сьогодні робити. Шановні колеги, перед тим, як відповість комітет, все-таки хочу закликати авторів всіх правок дотримуватись Регламенту. В Регламенті чітко зазначено, що виступаючий повинен говорити по суті правки, а не твір на вільну тему. Але, будь ласка, позиція комітету. Ця правка стосується іншого, вона відхилена. Про те, що ви говорите, є заборона будь-яких угод, зміни цільового призначення на тимчасово окупованих територіях, є комітетська правка. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Ставиться на голосування 226 правка народного депутата Мороза. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати.

Законопроект 2178-10, який ми розглядаємо у другому читанні попри протести тих, хто, дійсно, виробляє 80 відсотків усього аграрного експорту України, попри волю тих, хто боронить незалежність і суверенітет України на сході України, і проти волі всіх українців. Дійсно, не можна далі затягувати з реформуванням системи земельних відносин, але необхідно вдосконалити правове регулювання саме ринку землі, сформувати, дійсно, прозорий ринок, а не протягувати у такий спосіб продаж землі і продаж української державності. Прошу поставити правку на голосування. ГОЛОВУЮЧИЙ. Позиція комітету. Правка стосується абсолютно іншого. Комітетом відхилена. ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, ставиться на голосування 227 правка. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати. За-77 Рішення не прийнято. Наступна правка 228 народного депутата Володіної. Доброго дня, шановні колеги! Я б хотіла нагадати, що цей законопроект, дійсно, є надважливим для нашої держави. Але, менше з тим, сьогодні ми говоримо не просто про право власності, сьогодні ми говоримо про право володіти українським національним багатством. Саме тому я ще раз наголошую на тому, щоб ми чітко визначали, хто буде кінцевими і бенефіціарними власниками українською землі. І до моменту референдуму чітко визначили, що це мають бути виключно українці. Будь ласка, прошу поставити мою правку на голосування. І знову ж таки з оглядкою на ті інтереси людей, які ми представляємо сьогодні в парламенті, це інтереси українського народу. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Позиція комітету. 10:42:56 СОЛЬСЬКИЙ М.Т. Позиція комітету. Оскільки є поняття кінцевого бенефіціарного власника, правку відхилено. Шановні колеги, ставиться на голосування правка 228 народної депутатки Володіної. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатися та голосувати.

Доброго дня, шановні громадяни України! Пузійчук… ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, народний депутат Пузійчук. Доброго дня! Фракція "Батьківщина" виступає категорично проти прийняття цього законопроекту. Цей законопроект приймається з порушенням 116 статті Регламенту України. Колеги, прошу підтримати мою поправку, адже українська земля – це величезне багатство наших майбутніх поколінь, і ми не маємо права сьогодні її розбазарювати.

Дякую. Наша фракція підготувала менше ста поправок не для того, щоб повиступати тут в залі, а для того, щоб суттєво покращити достатньо рамковий законопроект. Тут ключове питання насправді в тому, а для кого ми робимо цей ринок землі? Чи ми хочемо створити цілий агропромисловий комплекс у країні і дати можливість працювати тут українським селянам і фермерам, чи ми просто хочемо зробити аферу з продажу землі, базар такий? Ця правка стосується безпосередньо, що право купувати землю мають ті юридичні особи, які мають досвід у сільському господарстві. У зв'язку з тим, що ця правка не врахована, в мене запитання до голови комітету. Ми створюємо цей ринок землі і приймаємо закон для того, щоб продати задешево державні землі і дати можливість спекулянтам і олігархам заробити, чи для селян, чи фермерів? ГОЛОВУЮЧИЙ. Позиція комітету. Пані Вікторія, ми обговорювали з вами цю історію також в комітеті. Ми створюємо ринок землі для українських громадян, які рівні перед законом і Конституцією. Обмеження їх досвідом 4 роки, а якщо в когось 3? Правка відхилена. Шановні колеги, ставиться на голосування правка 230 народної депутатки Геращенко. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатися та голосувати.

Шановні колеги, минулого тижня кожен з вас мав нагоду, я впевнена, зустрічатися з виборцями, зі своїми бабусями, з дідусями, поспілкуватися та порадитися, а треба чи не треба продавати українську землю. І я впевнена, що кожному з вас дали наказ: ні в якому разі не займатися розпродажем нашої країни. Сьогодні в країні немає миру. Сьогодні загострення в Новотошківці. Мало з вас знає що це, а це населений пункт біля лінії розмежування, і люди там шостий рік живуть на війні. І замість того, щоб сьогодні об'єднати зусилля для того, щоб виконати Мінські угоди, щоб приблизити час приходу миру в нашу країну, ви займаєтесь відкритим мародерством. Тільки мародери можуть під час війн розпродавати свою землю.

За-83 Рішення не прийнято. Наступна правка 232 народного депутата Тимошенко. Івченко, перепрошую, там співавторство. Будь ласка. 10:48:26 ІВЧЕНКО В.Є. Вадим Івченко, фракція "Батьківщина". Шановні колеги, я в своєму виступі теж наголошував на те, що у нас іде сьогодні активізація російської агресії на багатьох ділянках, тому просто неможливо сьогодні розглядати закон, який в умовах війни відкриє такий собі базар. Наша правка говорить про наступне. Наша правка скасовує можливість юридичним особам на першому етапі бути учасниками ринку землі. Колеги, всі фермери, аграрні асоціації, всі чітко знають ту кількість схем, які можуть проводити через купівлю-продаж корпоративних прав або інші схеми, що стосуються юридичних осіб, коли земля тихенько буде виходити з-під управління українців. Тому ми пропонуємо скасувати можливість юридичних осіб і взагалі сьогодні пропозиція така: припинити розгляд цього законопроекту в умовах активізації російської агресії (Рада національної безпеки засідає з цього приводу), зупинитися і почати спілкування з людьми, з фермерами, провести референдум… Позиція зрозуміла. Будь ласка, позиція комітету. 10:49:37 СОЛЬСЬКИЙ М.Т. Насправді, правка не скасовує, а дозволяє юридичним особам брати участь у придбанні землі. Позиція комітету по 130-й і правка комітетська більш вдала. Ця правка відхилена. ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, ставиться на голосування 232 правка народної депутатки Тимошенко та народного депутата Івченко. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатися та голосувати.

За-83 Рішення не прийнято. Наступна правка 233. Народний депутат Леонов. Не наполягає. Наступна правка 235. Народний депутат Фролов. Не наполягає. Наступна правка 236, народний депутат Ар'єв. Прошу. Нам треба нарешті визначитися, що ми робимо. Це відкритий і цивілізований ринок землі, за який ми уже давно боремося, чи ми робимо такий собі спецмагазинчик для своїх, який закінчиться дерибаном, як це було під час приватизації на початку 90-х, а саме в цій моделі до того йде. Я не розумію, чому ми відкидаємо цілий сегмент фермерів, які мають спільні підприємства. Я цього не розумію, тому що вони повинні мати право на приватизацію землі, оскільки у нас дуже багато фермерських господарств і малого, і середнього рівня, які мають інвестиції і працюють у формі спільних підприємств. Якщо ми цього не зробимо, ми звужуємо ринок, а будь-яке звуження ринку призводить до обмежень. Тому я пропоную підтримати цю поправку і зробити нарешті, щоб все ж таки ми йшли до цивілізованого ринку, а не закритого спецрозподільника. Дякую. СОЛЬСЬКИЙ М.Т. Пане Ар'єв, хочу віддати належне, дуже правильні слова і правильна правка, де передбачає можливість участі в ринку також спільних підприємств, де не менше 51 процента належить громадянам України. Разом з тим на даному етапі позиція комітету і позиція керівництва країни, що ці питання мають вирішуватися на референдумі. Саме через це і тільки через це правка була відхилена. ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, ставиться на голосування 236 правка народного депутата Ар'єва. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатися та голосувати.

Микола Тарасович, якщо я вірно читаю, то правка стосується того, що абзац 5 пункту 1 вилучити. Це означає: ми вилучаємо можливості юридичних осіб брати участь у ринку землі. Навіщо ви коментуєте те, що не є правкою. Це перше. Друге. Я ще раз вам хочу нагадати про те, що ми чітко знаємо різні схеми того, як може відчужуватися земля через купівлю-продаж корпоративних прав. І тому пропозиція наступна, щоб все ж таки на першому етапі мали можливість фермери або українські аграрії придбати українську землю. Вони мають сьогодні мати переважне право: сімейні ферми, органіки, ті, хто займаються тваринництвом особливо, щоб у нас не було монокультури. Тому і пропозиція наступна, щоб ми все ж таки підтримали цю правку і не дали можливість юридичним особам і різним схемам безпосередньо відчужувати українську землю. Колеги, я ще раз хочу сказати, "Батьківщина" саме пропонує на першому етапі, щоб не було… Вадиме Євгеновичу, ви будете наполягати на голосуванні за цю правку, оскільки вона ідентична абсолютно тій, які ми вже проголосували, а ви як відповідальна політична сила говорили, що ви не спамите? Ставимо, так? Позиція комітету.

За-96 Рішення не прийнято. Наступна правка 239 народного депутата Івченка. Будь ласка. Вадиме Євгеновичу! іде! 10:54:26 ІВЧЕНКО В.Є. Дякую. Шановні колеги, ця правка… Вадим Івченко, "Батьківщина". Ця правка стосується пріоритетності викупу земельних ділянок. В нашому контексті ми говоримо наступне, у нас сьогодні є 4,5 мільйони одноосібних господарств. Це ті, які не сплачують податки, це ті, які працюють в "сірій" зоні, ті, які працюють за готівкові кошти. Ми прийняли закон про сімейні ферми і нам досить важливо, щоб вони перетворювалися в сімейні ферми, і по нашим підрахункам приблизно 20 відсотків одноосібників можуть стати учасниками реального аграрного ринку. Це мільйон робочих місць. І цьому мільйону робочих місць як дрібному і маленькому фермеру або товаровиробнику на місцевості, точкам цим економічного зростання ми повинні надати пріоритети. Тому ця правка стосується надати пріоритети саме таким дрібним і маленьким господарствам у купівлі землі. Дякую. Правка трошки про інше. Про форму СФГ, якому надається пріоритет. Насправді ті, що називають себе фермерами, в 99 процентах випадків реєструють підприємства у формі ТОВ.

За-82 Рішення не прийнято. Наступна правка 240 народного депутата Гривка. Не наполягає. Наступна 241, народний депутат Наливайченко.

ми проти того, категорично проти того, щоб українська земля опинилася в руках іноземців. Ми чітко зазначаємо і в цій правці в тому числі: 5 років – виключно українці, якщо юридична особа, то виключно, яка належна громадянам України. І найголовніше. До всеукраїнського референдуму нема про що зараз тут говорити. Ми всі складали присягу українському народові. Чому запитати в українців про право володіння довічно землею виключно українцям, немає бажання і сміливості у цієї Верховної Ради? Ми проти такого підходу. Референдум, пояснити людям, гарантувати право на землю для громадян України, і тільки після цього розглядати будь-які законопроекти в залі. Дякую.

За-78 Рішення не прийнято. Наступна правка 316 народного депутата Гнатенка.

Колеги, моя поправка стосується захисту фермерів. Що земля повинна продаватися тільки тим, хто на ній працює і живе саме. Якщо ви дійсно підтримуєте українських громадян, якщо ви підтримуєте українських фермерів, прошу підтримати мою поправку. Шановний голово, поставте мою поправку на голосування. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Але вона стосується юридичних осіб. Будь ласка, слово надається голові комітету, позиція комітету. 10:58:36 СОЛЬСЬКИЙ М.Т. Правка аналогічна повністю до попередньої. Позиція – відхилити. Дякую. Шановні колеги, ставиться на голосування 242 правка народного депутата Пузійчука. Комітет пропонує її відхилити. Прошу визначатись та голосувати. За-87 Рішення не прийнято. Наступна правка народного депутата Тимофійчука 243-я.

Дякую, пане голово. Ті люди, які нахабно протягують цей закон через Верховну Раду, багато говорять про права власника української землі. Я хочу нагадати, що згідно з 13 статтею української Конституції земля є об'єктом права власності українського народу. Запитайте спочатку у власника української землі, проведіть референдум. І якщо український народ скаже, що він не заперечує щодо не розпродажу, а продажу української землі, то тоді треба прийняти закон, згідно з яким українські фермери першочергово зможуть бути власниками землі. Натомість всім абсолютно очевидно, що через механізм іноземних банків і механізм юридичних осіб створюється можливість для іноземних громадян і юридичних осіб контролювати необмежену кількість української землі. Саме тому в цій правці я пропоную взагалі прибрати "юридичні особи", які ми ніколи не проконтролюємо, бо в реєстрі буде "громадянин України", а насправді контролювати цю юридичну особу буде іноземець. Я пропоную прибрати "юридичні особи" із переліку покупців. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Позиція комітету. Позиція комітету: правки були аналогічні, відхилити. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, шановні колеги. Ставиться на голосування правка 246 народного депутата Власенка. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатися та голосувати.

Дякую. Позиція "Опозиційної платформи - За життя" одна: питання долі української землі має вирішуватися лише на всеукраїнському референдумі. Я щойно отримав повідомлення на телефон від жителя міста Шахтар Донецької області, який запитує і просить, каже: "Задайте запитання "слугам народу": якщо земля буде продана, то чию землю будуть захищати Збройні Сили України". І я просив би голову комітету дійсно дати відповідь на це запитання громадянам України. А тепер щодо правки. Пропоную пункт частини першої статті 130 викласти в такій редакції: " Юридичні особи України, створені відповідно до законодавства України та установчими документами яких передбачено ведення сільськогосподарського виробництва". Така норма пропонується, щоб запобігти скуповуванню земель в якості статутного капіталу без наміру їх використовувати за призначенням. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Позиція комітету. Були аналогічні правки. Позиція комітету – відхилити. За-77 Рішення не прийнято. Шановні колеги, правка 248 народного депутата Ніколаєнка.

Я звертаюся перш за все до громадян України. Тому що фактично всі правки і всі запитання, які ми подаємо, голова комітету, він не відповідає або він не володіє питанням, або він просто виконує чиєсь замовлення, і тому боїться спілкуватися з нами. Моя правка стосується того, щоби "юридичні особи України, створені за законодавством України, які здійснюють ведення сільськогосподарського виробництва". Тобто щоби земля та, яка записана в законі, щоби вона використовувалася тільки підприємствами, не перекупниками або "соросами" і "фіалами", і іншими спекулянтами, а щоби це використовувалося саме для виробництва продукції, в інтересах українського народу. На завершення хочу сказати, наголосити ще раз, що не дотримується Регламент. Бо ви маєте після обговорення поправок і голосування по них голосувати за статтю закону в цілому. Це частина друга статті… ГОЛОВУЮЧИЙ. Позиція комітету. Були не раз аналогічні правки, які, пане Михайле, ми не раз обговорювали. Ми можемо просто повторювати одне і те ж. Позиція комітету – відхилити. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Ставиться на голосування 249 правка, народного депутата Папієва. Комітет пропонує її відхилити. Прошу визначатись та голосувати.

За-76 Рішення не прийнято. Правка 250 народного депутата Мамки. наділення права і створення юридичних осіб тільки на підставі законів України, цього замало для того, щоб іноземці не купляли українські землі. Моя пропозиція внести зміни до статті 130 і наділити, розкрити кінцевих бенефіціарів при створенні юридичних осіб. Коли пригадати практику, яка була в Україні, в Україні вже є випадки щодо банківської системи. Сім років назад розкрили по законодавству України, щоб дізнатися, хто власники банків, результату не дало. І тільки зміни в законі щодо розкриття кінцевого бенефіціару показали, хто є настоящими власниками банківських Дякую. Позиція комітету. Ми взагалі виключили поняття "кінцевого бенефіціару", громадяни України можуть бути тільки напряму засновниками. Тому правка відхилена комітетом. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Ставиться на голосування правка 250 народного депутата Мамки. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати.

За-80 Рішення не прийнято. Наступна правка 251, народний депутат Савчук. Немає? Добре. Наступна правка номер 252, народний депутат Бунін. Немає?

На жаль, ми розглядаємо цей законопроект під час бойових дій. Цей законопроект передбачає безкровне захоплення 73 відсотків території України. На жаль, цього не можна змінити, але ж ми спробуємо вносити правки, які унеможливлять продаж іноземцям української землі. Землі, за яку наші військові проливають свою кров. Тому я дуже прошу вас, народні депутати, а український народ я прошу подивитися, як приймається в цій залі цей закон, без взагалі врахування ідей меншості. Це не є демократія. Я прошу поставити мою правку на підтвердження… на голосування, вибачте.

За-81 Рішення не прийнято. Наступна правка 254, народна депутатка Тимошенко Юлія Володимирівна. Немає її. Хто є? А, Цимбалюк, будь ласка. Юлії Володимирівни немає. Цимбалюк тоді, будь ласка. 11:08:16 ЦИМБАЛЮК М.М. Шановний головуючий! Шановний голово комітету! Михайло Цимбалюк, "Батьківщина". Насамперед політична позиція стосовно цього законопроекту "Батькіщини" зрозуміла. Правка стосується внесення змін до пункту 6… вірніше, пункту "б" частини першої. Ми, пане голово комітету , з вами дискутували на засіданні комітету на цю тему. Але вона стосується того, щодо обмеження прав і обмеження кількості в одні руки до 500 гектарів. Ми говорили з вами про те, що родинні ферми і середні фермерські господарства можуть накопичувати цю землю. Але все це стосувалося тільки перехідного періоду Позиція комітету. Позиція комітету. Правка досить складна по структурі і по суті продовжує мораторій, вводить державну земельну агенцію. Позиція комітету – відхилити. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Ставиться на голосування 254 правка народної депутатки Тимошенко. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати.

За-89 Рішення не прийнято. Наступна правка 255, народний депутат Качний. Будь ласка. 11:10:01 КАЧНИЙ О.С. Доброго дня, шановні колеги, шановний головуючий, шановна Україно! Я хочу сказати, що ви нам постійно говорите про те, що відкриття ринку землі дасть поштовх розвитку аграрного бізнесу. Ми бачимо, що Україна сьогодні увійшла в трійку країн по виробництву сільгосппродукції. І це говорить про те, що ніяке відкриття ринку продажу землі не потрібно для того, щоб розвивати ці напрямки нашого виробництва аграрного сектору. Тому я хочу сказати, що все, що сьогодні відбувається без референдуму, це говорить про те, що "слуги народу" сьогодні обманюють наш український народ, і всі ті причини, які сьогодні придумані для цього турборежиму в прийнятті цього рішення, не відповідають дійсності. Що стосується поправки. Пункт "б" частини першої статті 130 Земельного кодексу України викласти в наступній редакції: "Юридичні особи України…" М.Т. Позиція комітету – цю правку відхилити, були аналогічні. А щодо лідируючих позицій України, то це тільки в зернових. У всіх інших сферах ми відстаємо. Цього року ми навіть імпортуємо овочі – це наслідки мораторію. колеги, ставиться на голосування 257 правка народного депутата Кальцева. Комітет пропонує її відхилити. Прошу визначатися та голосувати.

Доброго дня! Відносно імпорту овочів, це не від того, що нема сьогодні ринку землі, а це від того, що нема державної політики. Я хочу запитати у пана Сольського. Повірте, я дуже багато працював, в тому числі, і на землі із семи років, і я знаю, як виробляти ефективно на землі. Почуйте сьогодні те, що ми кажемо. Дуже багато правок, в тому числі і моя правка, відносно того, щоб виключити юридичні юридичні особи, щоб тільки фермери, тільки аграрії на землі могли придбати землю. Якщо ми дбаємо, а ви сказали десь 15 хвилин назад, що ви цю реформу хочете зробити заради людей. Якщо ми хочемо заради людей і якщо ми зараз так хвилюємося за фермерів, давайте, щоб створити земельний банк, який буде купувати у фермерів, всі, хто хоче продати землю, хто має паї, давайте держава буде викупати, і тільки держава буде давати в оренду... ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Позиція комітету. Сергій Олександрович, я хочу вам сказати, що поняття "досвід" в сільському господарстві настільки умовне і неконкретизоване в вашій правці, що ми з вами, якщо сядемо на комбайн і до обіду поїздимо, то, напевно, тоже підпадемо під цю категорію. Правка відхилена. Дякую. Ставиться на голосування 256 правка народного депутата Тарути. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатися та голосувати. За-87 Рішення не прийнято. Наступна правка 257, народний депутат Кальцев. Дякую, пане Руслане. Володимир Кальцев, Запоріжжя. Шановні колеги, ну, ми розуміємо, що прийнято таке рішення: не приймати наші правки. Але я хотів би декілька зауважень дуже важливих моментів, які присутні у тому законопроекті, який ми розглядаємо, визначити, бо вони завадять, як на мене, і в дуже тривалому часі дискредитують саму реформу земельну, яка закладена

тому що у кращому випадку вони зможуть взяти 50 відсотків кредиту – у кращому випадку. І я з ними спілкувався, вони кажуть, що у них немає таких запасів, щоб за свій рахунок

Дякую. Шановні колеги, ставиться на голосування 257 правка народного депутата Кальцева. Комітет пропонує її відхилити. Прошу визначатися та голосувати. За-77 Рішення не прийнято. 258-а. Народний депутат Кальцев. Я продовжу. Другий важливий момент, який не відображено в цьому законі. Ми пішли по тому шляху, що дали змогу банкам концентрувати у себе ті ділянки земельні, які будуть вилучатися ними у випадку банкрутства сільгоспвиробників або фермерів. Дуже часто власники банків та власники холдингів – це одні і ті ж особи. Тому це буде такий собі захват, як на мене, ділянок і через два роки які вони мають право їх у своїй власності витримувати, вони можуть обмінятися залогами банки між собою і ця ділянка знову буде у банка або у власника холдингу. І це дуже важлива проблема, яку… М.Т. Позиція комітету правок подібна, але вони стосуються установчих документів. Комітетом не підтримано. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги, ставиться на голосування 258 правка народного депутата Кальцева. Комітет її не підтримує. Прошу голосувати та визначатися.

"Європейська солідарність" підтримує ринок землі, але за європейським зразком. На жаль, цей законопроект знищує ринок і суперечить європейським нормам. Ця правка пропонує обмежити коло покупців землі особами, які вже займаються фактичною діяльністю в сільському господарстві не менше 5 років. Тобто пропонується така система: якщо хочеш займатися сільськогосподарською діяльністю, можеш працювати на орендованих ділянках, але якщо йтиметься про право власності, то ти маєш довести, що земля використовується саме для ведення сільського господарства. Це стандартна європейська норма, яка існує в багатьох країнах ЄС, зокрема в Австрії, Польщі, Словаччині, Угорщині, Литві, Латвії і в багатьох інших. Ці багато інших країн продають сільськогосподарську землю лише тим, хто вже має попередній досвід роботи в сільськогосподарському секторі. Прошу врахувати. Дякую. позиція комітету, перепрошую. 11:18:17 СОЛЬСЬКИЙ М.Т. Пане Миколо, те, що ви сказали про досвід європейських країн, саме так є, але щодо державної землі. Щодо приватної, таких обмежень у більшості країн, що ви назвали, немає. Тому позиція комітету – відхилити. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Ставиться на голосування 260 правка… 259, перепрошую, народного депутата Княжицького. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати. За-98 Рішення не прийнято. Наступна правка 260 народної депутатки Скороход. Немає її. Наступна правка 261, народний депутат Халімон.

Юлія Тимошенко, наш лідер, і фракція "Батьківщини" категорично проти цього законопроекту продажу землі. Хочу звернутися до всіх колеги, особливо до тих колег, які приймали присягу вперше, і зачитати присягу: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 Земля є національним багатством, яка знаходиться під особливою охороною держави, і земля є власністю народу України. В інтересах усіх співвітчизників пропоную цей законопроект взагалі зняти з розгляду, провести референдум, і тільки після цього розглядати законопроект. Прошу поставити поправку на підтримку.

Система "Рада", в чому питання? 262 правка, будь ласка. За-87 Рішення не прийнято. Наступна правка 263 народного депутата Дубеля, будь ласка. Шановні колеги, шановний народ України, звертаюсь до вас. Наш лідер Юлія Тимошенко, як і більшість, 72 відсотки, України, і вся наша фракція "Батьківщина" проти цього законопроекту про продаж української землі. Пропоную дослухатись до малих та середніх фермерів, завдяки яким сьогодні зберігається наше українське село, які допомагають вижити нашому українському селу, які створюють інфраструктуру. Нашим великим агрохолдингам потрібно тільки одне – придбати великі надприбутки. До села їм немає діла. Завдяки тільки нашим фермерам сьогодні можна зберегти дитячий садок, школу, фельдшерсько-акушерський пункт і взагалі життя на селі. відсотки України, як і наша фракція, народу України, за те, щоб цей законопроект зняти з розгляду. Ми пропонуємо взагалі прибрати юридичні особи, а залишити тільки в формі фермерських родинних господарств. Прошу поставити правку на підтримку. ГОЛОВУЮЧИЙ. Позиція комітету.

Немає, так? Добре. Наступна правка 265, народний депутат Кулініч. Прошу. Микола Тарасович, у мене до вас питання як до голови такого важливого профільного комітету. Все ж таки щодо нарахування субсидій. Чинна система нарахування субсидій говорить про те, що якщо власник паю так чи інакше захоче його продати, то він втратить субсидію. От яка ваша позиція, чи доцільно було в такій редакції у виді правки з голосу провести так, щоб в разі, коли людина отримує такий дохід, щоб він не нараховувався і не був зарахований при нарахуванні субсидії? Просто цікавить ваша думка як голови комітету. Пане Олег, дякую, що саме ви підняли таке важливе питання, і вже не перший раз. Завдяки вам і деяким іншим депутатам це питання ініційовано в Кабміні щодо змін у порядку, тому що це вирішується не на рівні закону, а на рівні постанови Кабміну, і щоб це не враховувати. Якщо особисто моя думка, да, я підтримую. А правка стосується іншого, комітетом відхилена. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставиться на голосування 265 правка народного депутата Кулініча. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати.

За-93 Рішення не прийнято. Наступна правка 266, народний депутат Нікітіна. Немає, так?

Іван Крулько, фракція "Батьківщина". Цією поправкою ми як фракція "Батьківщина" пропонуємо встановити запобіжники щодо масової купівлі української сільськогосподарської землі іноземцями через зареєстровані в Україні юридичні особи, власниками яких є іноземні громадяни і компанії. І я хотів би ще раз звернути увагу, що в Конституції України відзначено, що земля, надра українські є виключним правом власності українського народу. Так от, коли ми як "Батьківщина" виступаємо по кожній поправці, ми це робимо для того, щоб тим, хто збирається голосувати за цей небезпечний для України законопроект, нагадати, кому ви давали присягу і нагадати, що по Конституції України треба дати можливість українцю бути господарем на своїй землі,

де в частині другій чітко зазначено, що: "Право власності на землю гарантується". І такі суб'єкти як громадяни України і також юридичні особи, і держава повинні реалізувати своє право на підставі закону, над яким ми працюємо. Просто я не хотів, щоб ми постійно Тому що це не зовсім коректна цитата статті 13, її не можна читати без статті 14. Тому що 13-а стосується землі і інших надр, а 14-а виключно землі. Дякую. Шановні колеги, я нікого не назвав, тому я нікому не даю права на репліку. 268-а, народний депутат Христенко. Будь ласка… Ой, Ой, перепрошую, Іван Іванович, я перепрошую. Ставиться на голосування. Я вам дякую, я вам дякую. Бачите, я в азарті спілкування і в дискусії забув зробити найголовніше. 267 правка народного депутата Крулька ставиться на голосування. Комітет її відхилив… пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати. За-93 Рішення не прийнято. Наступна правка 268. Народний депутат Христенко, прошу. Доброго дня, шановний головуючий, шановні народні депутати. Положення частини першої статті 145 закону України, які містять вимогу про відчуження протягом року земельної ділянки особою, яка за цим законом не може бути її власником, але набула права власності за неї не узгоджується з абзацом шостим частини першої 130-ї закону України. Цього ж проекту щодо строку відчуження для окремих суб'єктів господарювання, банків, що отримали право власності на земельні ділянки в порядку звернення стягнення на них як на предмет застави. Прошу мою правку поставити на голосування. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Позиція комітету. 11:27:49 СОЛЬСЬКИЙ М.Т. Насправді правка стосується установчих документів. Комітетом відхилено. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Ставиться на голосування 268 правка народного депутата Христенка. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати. За-82 Рішення не прийнято. Наступна правка 269, народна депутатка Шкрум, будь ласка. Доброго дня, шановні колеги, шановні українці, Шкрум Альона, фракція "Батьківщина". Шановний пане віце-спікере, пане Стефанчук, ви прокоментували поправку мого колеги Вані Крулька. Ви знаєте, на превеликий жаль, я б хотіла з вами подискутувати, можливо, питання Конституції по землі, але ви не маєте за Регламентом права коментувати і тим більше тлумачити конституційні

в тому числі юридичним компаніям, та можливість іноземним власникам юридичних компаній без проведення всеукраїнського референдуму. Я все-таки мушу нагадати, що першим законом, який обіцяв подати пан Президент Зеленський, є Закон про народовладдя. На сьогодні, на жаль, ми цього закону не бачимо. І, я думаю, було би правильно зняти цей законопроект з розгляду, прийняти спочатку Закон про народовладдя, зробити український референдум з цього питання і далі абсолютно спокійно, правильно послухати волю українського народу і приймати або не приймати цей закон. Дякую. По поправці – прошу її врахувати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Але я все-таки, ви згадали про мене, я вам скажу, що відповідно до Регламенту, обговорюючи правку, ви повинні говорити про її суть, а не просто так. Тому я дуже просив би вас і народних депутатів подальших притриматись цього правила Регламенту

народної депутатки Шкрум. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати. За-83 Рішення не прийнято. Наступна правка 270, народна депутатка Шкрум. Будь ласка. 11:30:11 ШКРУМ А.І. Дякую, колеги. Шкрум Альона, фракція "Батьківщина". На жаль, я б дуже хотіла виступати по своїй поправці, у мене всього хвилина. але я змушена коментувати за Регламентом порушення процедури

сімейним фермерським господарствам набувати права власності на землю до 500 гектарів. Ми багато про це дискутували. Коли ми дивимося сьогодні на успішний досвід іноземних країн, в тому числі європейських країн і наших сусідів, які мають по півтора мільйона сімейних фермерських господарств на відміну від нас і які мають правильний економічний фермерський устрій, то в Польщі, наприклад, таке обмеження є якраз в 500 гектарів, в Угорщині – 300 гектарів, в Австрії і Франції ви знаєте, які великі обмеження є для того, що тільки користувачі землі, які використовують цю землю і вже її орендують, можуть цю землю обробляти та купляти. Це є стимулюючим чинником створення і розвитку сімейних фермерських господарств. Дякую. Позиція комітету. Коли ви згадуєте фермерів в Польщі, я вам хочу нагадати, що одноосібники в Україні, яких по деяких підрахунках є від 700 тисяч до мільйона, абсолютно співпадають з тим поняттям фермерів, які згадуються, коли згадується польський фермер. Наступний момент. Сімейні фермерські господарства, коли ви говорите. в українському законодавстві існує селянське фермерське господарство, і самі фермери не люблять цю форму. 90 процентів з них зареєстровані у формі ТОВ. Дякую. Комітетом відхилено. четвертому є моє право уточнювати у разі помилок і чого б то не було іншого. Тому я ще раз хочу вам хочу підкреслити щодо права офіційного тлумачення Конституційного Суду. Хочу нагадати, що в минулому скликанні ви позбавили Конституційний Суд права тлумачити закони. Дякую. Я передаю слово пану… Я ставлю на голосування, перепрошую, 270 правку народної депутатки Шкрум. Комітет пропонує її відхилити. Прошу визначатись та голосувати. За-94 Рішення не прийнято. Наступна правка 271, народний депутат Німченко. Будь ласка, Василь Іванович. Я підтримую зазначену правку і хочу для всіх своїх колег напомнити, що народ вже прийняв рішення 1 грудня 91-го року, коли сказав, що земля – це є матеріальна основа суверенітету. Ви що сьогодні продаєте – суверенітет? То я хотів би ще раз звернутися до 30-річної давності, коли наші колеги, депутати Верховної Ради нашої держави, усвідомлюючи відповідальність перед Богом, власною совістю, попередніми, нинішніми та прийдешніми поколіннями, приймали цю Конституцію. І я хочу сказати, що треба читати 13 статтю, пане головуючий, де говориться, що государство, органи государства працюють по власності від імені народу. не треба перекручувати і вам переходити на тлумачення. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Василь Іванович. Слово надається комітету.

Шановний український народе, "Опозиційна платформа - За життя" послідовно виступає проти розпродажу української землі, розпродажу, який передбачений даним законом. а держава не готова, про що неодноразово говорив і ваш міністр Милованов, немає кадастру, немає оцінки, немає розмежування, цей законопроект виглядає не інакше, як велика авантюра влади проти нинішнього і майбутніх поколінь. стосується унеможливлення продажу української землі іноземцям, а також розширює повноваження місцевих громад. На жаль, цей законопроект передбачає і дає можливість іноземцям купувати українську землю. Тому закликаємо зняти з розгляду даний законопроект. Розблокувати роботу Верховної Ради України. Перейти до розгляду тих законів, яких сьогодні чекають українські люди: про мир, про захист соціальний людей. І впевнений, що за таких умов ми зможемо подолати кризу.

49 виборчий округ, Донеччина. Найближчим часом на Верховній Раді ми будемо теж приймати Закон щодо подвійного громадянства. Цей закон дасть можливість отримати тим, хто прийме українське громадянство, і придбати ділянки, які будуть виставлені на аукціон. Цей запобіжник не буде працювати, якщо ми це питання не розглянемо, можливо, як питання, яке треба передбачити, якщо цей закон буде прийнятий.

про поняття територіальної громади і місцевого самоврядування. Я прокоментую щодо того, що стосується правки. Чому вони не підтримані? Тому що в Конституції України використовується лише поняття "територіальна громада", і згідно статті 2 Цивільного кодексу, де передбачено учасників цивільних відносин, говориться, що учасниками цивільних відносин є держава Україна, Автономна Республіка Крим, територіальні громади. Саме тому ця і наступні правки були відхилені. Дякую. Шановні колеги, ставиться на голосування 273 правка народного депутата Гнатенка. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатися та голосувати. За-79 Рішення не прийнято. Наступна правка 274, народний депутат Гнатенко. Дякую, шановний головуючий. Ще раз висловити свою пропозицію на прикладах. Якщо людина має громадянство України, отримала ділянку, а потім вийшла з громадянства і виїхала в другу державу. Вона була власником цієї ділянки і нею залишилася, передає її у власність чи в наслєдство іншим своїм спадкоємцям. Це питання теж потрібно, щоб ми розглянули. Прошу поставити на голосування теж. ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, позиція комітету. 11:38:54 СОЛЬСЬКИЙ М.Т. Дивіться, знову ж таки, ця правка про інше. В Земельному кодексі передбачено, вже діючому з 2001 року, як це врегульовується. Є додаткові норми в цьому законопроекті, які ми пізніше обговоримо. Дякую. Дякую. Ставиться на голосування 274 правка народного депутата Гнатенка. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатися та голосувати.

Мої виборці неодноразово зверталися до мене з проханням не підтримувати Закон про продаж землі. І я, і наша фракція не підтримуємо цей закон на вимогу громадян України у тому виді, в якому він виноситься зараз в залі. Прошу колег це враховувати. Дякую. М.Т. Правка аналогічна до попередніх. Комітетом відхилена. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставиться на голосування правка 276 народного депутата Пономарьова. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатися та голосувати. За-79 Рішення не прийнято. Наступна правка 276, народний депутат Пономарьов. Група правок відноситься до заборони внесення права на земельну частку до статутних капіталів сільськогосподарських товариств, передачу у власність шляхом продажу до проведення та встановлення результатів всеукраїнського референдуму. Нам не можна так гнати ці закони, доки вони не будуть зроблені, дійсно, прозорими і, дійсно, відповідаючими вимогам народу. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, позиція комітету. Правка аналогічна до попередніх. Комітетом відхилена. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставиться на голосування правка 276 народного депутата Пономарьова. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатися та голосувати. За-77 Рішення не прийнято. Наступна правка 277. Покажіть по фракціях, Ми розуміємо, що діє установка не підтримувати жодних поправок. І ми зупинили розгляд великої низки дуже важливих нагальних питань національного розвитку Дякую.

вопреки протесту всіх, хто зараз працює на землі, виробляє основну продукцію, аграрну продукцію для експорту, забезпечує реальну продовольчу безпеку держави, відстоював нашу землю зі зброєю в руках, і ми зараз з вами розглядаємо закон, ігноруючи всі побажання народу. Треба провести референдум. Вся низка законів відносяться до того, що все це треба робити після проведення референдуму. Дякую.

Шановні колеги! Шановні українці! Наша фракція послідовно і категорично виступає проти продажу української землі. Я переконаний в тому, що будь-яке реформування сфери земельних відносин повинно ґрунтуватися на проведенні повного всебічного аудиту земель. відомо, що Державний земельний кадастр не наповнений інформацією щодо більшості земельних ділянок. 19,5 мільйонів з понад 32 мільйонів земельних ділянок лише перебуває на обліку в Державному земельному кадастрі. Тобто виникає питання: чим ми плануємо, ви, точніше, плануєте торгувати і називаєте це формуванням прозорого ринку землі. Прошу поставити

Якщо ця земельна ділянка не є в кадастрі, то очевидно, вона не може бути предметом будь-яких відносин, не тільки договорів купівлі-продажу, орендних і так далі.

За-88 Рішення не прийнято. Наступна правка 283, народний депутат Власенко. Будь ласка. Наливайченко, фракція "Батьківщина". Я наполягаю на цій правці. І ця правка встановлює і роз'яснює раз і назавжди в законодавстві, що за європейськими нормами територіальні громади, саме об'єднання людей на землі отримали право набувати землю сільськогосподарського призначення, розпоряджатися нею. І так як фракція "Батьківщина" і наполягає, щоб у кінцевому рахунку і держава, і територіальні громади могли гарантувати і європейські підходи, і європейську ціну громадянам України на землю. А головне – гарантувати, що земля залишиться у володінні, використанні і буде і надалі головним прибутком кожного громадянина України, який живе на землі. В цьому суть позиції "Батьківщини". І я прошу поставити цю правку на підтвердження, на голосування. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Позиція комітету. 11:47:13 СОЛЬСЬКИЙ М.Т. Пан Валентин, насправді, правка трошки про інше, але про що вона, вона, дійсно, про важливе питання – це об'єм повноважень ОТГ щодо територіальності викупу земель. В нас перед новим роком… і в тому числі ця правка була причиною дискусій зі зборами місцевих громад, які 3 рази були перед новим роком. Місцеві громади хочуть деяких винятків, тому позиція комітету, що цю важливу проблему треба розглядати в законопроекті 2194, 2195. Тому в цьому законопроекті вона відхилена, але ви дійсно підняли важливу тему. Дякую. В цьому законопроекті відхилено. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги, ставиться на голосування правка 280 народного депутата Наливайченка. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати. За-101 Рішення не прийнято. Наступна правка 281, народний депутат Пузійчук. Пузійчук Андрій, фракція "Батьківщина". Фракція "Батьківщина" виступає проти продажу землі. Шановний Миколо Тарасовичу, звертаю вашу увагу, що ви зараз заявили про підтримку поправок "Батьківщини", які ми надавали. Вони стосуються викупу об'єднаними територіальними громадами землі у громадян України. Це те, що зазначає головуючий, стаття 14 Конституції України. "Батьківщина" пропонує ефективний механізм як надати можливість громадянам реалізувати своє право шляхом продажу землі об'єднаним територіальним громадам. Колеги, прошу вас підтримати мою поправку, вона захищає інтереси українського народу та об'єднаних територіальних громад. Дякую. СОЛЬСЬКИЙ М.Т. Пане Андрій, ще раз кажу, правка вашого колеги попередня, вона підняла важливе питання, яке заслуговує або окремого закону, або окремого розділу в інший закон. Щодо вашої правки, вона трошки щодо іншого, і вона комітетом відхилена. Ви додатково пропонуєте територіальну громаду в дужках написати "об'єднані територіальні громади". Цього робити не треба, в конституції є поняття територіальних громад, відповідно до Закону про місцеве самоврядування вони можуть об'єднуватись. Правка відхилена. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Ставиться на голосування 281 правка народного депутата Пузійчука. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати. За-84 Рішення не прийнято. Наступна правка 282, народний депутат Кабаченко. Будь ласка. Володимир Кабаченко, фракція "Батьківщина". Микола Тарасович, з якоїсь невідомої для мене причини ви не підтримуєте жодної ідеологічної правки, які в свою чергу підтримують передвиборчі обіцянки Президента, і в тому числі першочергове проведення всеукраїнського референдуму. Тому зараз я хочу вам запропонувати поправку виключно технічного характеру. В останній запропонованій редакції законопроекту частина перша статті 130 Земельного кодексу виглядає наступним чином: "Набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення можуть: Останній пункт, а саме "держави", я пропоную вам конкретизувати та викласти в наступній редакції: "Держава в особі уповноваженого Кабінетом Міністрів України органу". Тобто це виключно конкретика, це не ідеологічна поправка. Прошу підтримати та проголосувати. Дякую. 11:51:27 СОЛЬСЬКИЙ М.Т. Дивіться, я згодний, що технічна поправка, але багато таких норм є в Земельному кодексі діючому. Тому вона не була врахована. Дякую. Ставиться на голосування 282 поправка народного депутата Кабаченка. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати.

але в нинішніх реаліях виглядає у наступний спосіб. Органи місцевого самоврядування перевантажують повноваженнями, під це фінансування не видають. Натомість кажуть, ми вам дамо українську землю, яку ви яку ви зможете продати, отримати гроші і профінансувати ваші повноваження. Тобто по факту землю роблять валютою, якою органи місцевого самоврядування будуть оплачувати ті повноваження, які їм зобов'язана забезпечити держава. На жаль, так не відбувається. Тому, розглядаючи це питання, треба спочатку забезпечити належне фінансування органів місцевого самоврядування – раз. Провести референдум згідно зі статтею 13 Конституції, а потім приймати закон згідно з 14 статтею Конституції. Дякую. Пане Сергію, щодо передачі повноважень місцевим громадам. Прошу, уважно читайте важливі закони, які ми приймаємо. В 2194 – це другий Закон, пов'язаний із земельною реформою – в першому читанні ми це вже прийняли. Цей законопроект має всього 11 статей, по суті відміняє мораторій і визначає суб'єктний склад. Щодо 13 статті Конституції, про яку ви часто згадуєте. Наскільки я пригадую, там говориться не тільки про землю, а й про її надра. Я хочу вас запитати, у нас в дев'яностих, двохтисячних роках було багато різних компаній, які добували газ, успішних, неуспішних, єдиних, дуже системних і так далі. Ви по цьому питанню референдум проводили? Дякую.

і національному герою американського народу, належать такі слова: "Одну людину можна дурити безкінечно довго, групу людей, але народ весь безкінечно довго дурити неможливо". Ви ж цим законопроектом дурите український народ, тому що в передвиборчій програмі партії "Слуга народу" взагалі відсутнє слово "земля". Але натомість є положення про те, що ви обіцяли виробити механізм впливу громадян на рішення влади через референдуми. Тому і ми пропонуємо зараз зупинитися, зняти цей злочинний закон з розгляду, оголосити референдум і за підсумками референдуму вирішувати долю української землі. Дякую. Пане колего, я дуже вдячний, що ви назвали, процитували представників країни, де ніколи не існувало мораторію і де право власності священне. Правка відхилена. Ставиться на голосування 284 правка народного депутата Загороднього. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати.

фракція "Опозиційна платформи - За життя", за життя на українській землі, щоб власниками української землі були українці. Ви знаєте, що я категорично проти кожної статті цього закону, і за те, щоб кожна з них була вилучена, і цей антинародний закон пішов на смітник історії. Саме тому в мене пропозиція по правці в частині першій статті 130 пункт "в" виключити. І звертаюся зараз до головуючого, бо багато тут нісенітниць було сказано стосовно 14 статті Конституції України. 14 стаття говорить наступне, що земля є основним національним багатством. Не іноземним, не закордонним, не "соросів", а є національним багатством, є власністю української нації. Тому ми будемо подавати до Конституційного Суду на відміну цього закону як такого, що не відповідає Конституції України.

правка народного депутата Папієва. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати. За-79 Рішення не прийнято. Наступна 286-а, народний депутат Мамка. Шановні народні депутати! Коли дивишся телебачення, всі депутати з монобільшості розказують про такий дуже гарний законопроект і розказують про ринок земель. Ринок тоді існує, коли в суб'єкта є право: а) придбати, б) відчужити – це ринок. Але коли є право тільки придбати, то це вже не ринок. Хочу внести зміни до статті 130 і наділити повноваженням територіальні громади, які наділяються правом набуття на земельні ділянки, а також і правом розпорядження цими земельними ділянками. Коли буде в них право розпоряджатися, територіальних громад, вони виконають статтю 140, яка визначена в Конституції України. Тоді це буде справжнім ринком, якщо будуть мати право розпоряджатися тими об'єктами, тими земельними ділянками, які в них є на території. А так отримуємо: держава передасть право на територіальні громади, набути вони мають право, а розпоряджатися… СОЛЬСЬКИЙ М.Т. Пане колего, важливі зауваження. Але це законопроект 2194, який ми разом з вами прийняли в першому читанні. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставиться на голосування 286 правка народного депутата Мамки. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати.

Народний депутат Качний. Немає в залі? Він вже пішов на перерву, добре. 288-а, народний депутат Тарута. Прошу. Тарута, фракція "Батьківщина". Цією правкою якраз я пропоную, щоб фермерські господарства були окремою категорію і тільки вони мали можливість купувати землю. Я ще раз хочу звернутися до головного – до цілі, філософії цього проекту закону, який пропонується. Тому що немає, на жаль, у нас обґрунтування ні зі сторони аграрного комітету, ні зі сторони уряду відносно того, яка є максимально ефективна модель. Коли ми кажемо про модель, то немає альтернативи розвитку малого і середнього бізнесу. І фракція "Батьківщина" за те, щоб тільки цю категорію ми розвивали. І це означає не тільки ефективне господарювання і велика доля в валовому продукті, а це означає і збереження села. Не може бути село без робочих місць…

За-81 Рішення не прийнято. Шановні колеги, оголошую перерву до 12:30.

Продовжуючи про банки. У цьому законі є можливість для банків акумулювати у себе до 2 років землю, яку вони отримують у разі банкротства сільгоспвиробників. Я наголошую, що банки можуть її віддавати в залог друг другу і ще на 2 роки продовжувати. І, на мій погляд, було б набагато краще зробити державний земельний банк, який би виповнював цю функцію, і не пускати спекулянтів.

Позиція комітету наступна. Нам треба дешеві процентні ставки для с/г виробників. Дешеві процентні ставки – це конкуренція між банками, обмежити банки в кредитуванні недоцільно, відповідно в отриманні в заставу також недоцільно. Правка відхилена. Вона взагалі стосується зовсім іншого, взагалі територіальних громад. Дякую. Шановні колеги, ставиться на голосування 279 правка народного депутата Кальцева. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатися та голосувати. За-41 Рішення не прийнято. Наступна правка 290, народна депутатка Тимошенко Юлія Володимирівна. Немає в залі. Будь ласка, тоді співавтор – Івченко. На жаль, Юлія Володимирівна Тимошенко не може зараз представити правку, оскільки вона взяла лікарняний (висока температура). Але, колеги, ми з вами говорили про Конституцію – статтю 13 і статтю 14. Так от у 14 статті перший пункт говорить про те, що українська земля – це національне багатство, і дати право громадянам України реалізувати своє право власності, у нашому контексті, ми можемо тільки в одному випадку. Коли сьогодні, оскільки більшість українців проти, щоби землю викуповувала держава в особі центрального органу виконавчої влади, який буде уповноважений, будь то Державний земельний банк або інше, або територіальні громади. Вони викуповують за ринковою вартістю цю землю, таким чином ми будемо давати можливість реалізувати право громадян на приватну власність, і після цього, звичайно, ця земля має передаватися саме тим господарствам, які живуть на цій території, які працюють на цій території. СОЛЬСЬКИЙ М.Т. Правка зовсім про інше. Територіальні громади, вона є в новій редакції 130-ї відповідно до комітетських правок. Правка відхилена. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Ставиться на голосування 290 правка народної депутатки Тимошенко. Пропозиція комітету – відхилити. Прошу визначатися та голосувати.

Юлія Тимошенко, як і 72 відсотки народу України категорично проти виступає, і вся наша фракція "Батьківщина" проти цього законопроекту продажу української землі. Хто може сьогодні спрогнозувати, якщо 72 відсотки України, нашої землі, буде продано іноземцям через юридичні структури, в умовах війни, коли наші солдати захищають нашу українську землю…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 Присягаю додержувати Конституції України та законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах співвітчизників". Виконайте обов'язки в інтересах співвітчизників – зніміть цей законопроект з розгляду. Правку прошу поставити на підтвердження. Не на підтвердження, а на голосування. Будь ласка, позиція. 12:35:22 СОЛЬСЬКИЙ М.Т. Правка про інше. Комітетом відхилена. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Ставиться 291 поправка народного депутата Дубеля. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатися та голосувати. За-61 Рішення не прийнято. Наступна – 292-а, народний депутат Крулько. Крулька немає. Добре. Наступна правка 293, народний депутат Христенко.

набувати право власності, і встановлюється, що лише створені та зареєстровані згідно із законодавством України територіальні громади можуть бути наділені правом придбати земельні ділянки для свого розвитку, а не хто завгодно, і це дуже важливо. Я ще хотів відносно попереднього питання сказати, що треба уявити, що тільки розвиток фермерського господарства дає можливість збереження села і далі розвивати село, тому що тільки робочі місця на місці можуть дати наповнення бюджету. І тільки за таких умов можуть розвиватися сільські території. Позиція комітету. Територіальні громади навіть є в першій редакції законопроекту, який ми прийняли. Правка відхилена. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги, ставиться на голосування 294 правка народного депутата Тарути. Комітет пропонує її відхилити. Прошу визначатися та голосувати. За-64 Рішення не прийнято. Наступна правка 295. Будь ласка, Вадим Євгенович Івченко. Так, так. Микола Тарасович, я хотів вам нагадати, що ми подали комплекс правок. І коли 290-а говорить про те, що територіальні громади мають першочергове право викуповувати у громадян, які бажають продати свої паї, ця правка 295 говорить, що і держава в особі уповноваженого органу. Тут питання і ідеології, Миколо Тарасович, про те, що ми хочемо побудувати, і який аграрний устрій буде після цього закону. На жаль, після цього закону буде відбуватися тотальна корпоратизація. А те, що ви говорите про фермера і про визначення "фермер", так я пропоную вам підписати зі мною законопроект в четвер, де ми чітко визначимо, що таке "фермер" (sold col farmers згідно спільної аграрної політики) і раз і назавжди зробимо так, що не будуть називатися фермери ті, які мають 10 або 15 тисяч гектарів. Якщо ви знаєте, що найбільший фермер в Україні має 15 тисяч гектарів, за європейською практикою таких фермерів не може бути. 86 відсотків сьогодні мають в обробітку Дякую. Позиція комітету. Дякую. Ставиться на голосування правка 295 за авторством народної депутатки Тимошенко та народного депутата Івченка. Комітет пропонує її відхилити. Прошу визначатися та голосувати.

Будь ласка. 12:39:41 ГНАТЕНКО В.С. Шановний головуючий! Шановні депутати! 49 виборчий округ, Донецька область, місто Дружківка, Костянтинівка. Я хочу напам'ятати всім, що історія майже всіх світових війн починалася з боротьби за землю. Майже всі революції ставили собі базовою моделлю, ціллю перехід землі у власність держави чи людей. Сьогодні ми допускаємо ті помилки, коли багато держав

власності держави, і вони кажуть, щоб цю помилку не повторити для вас, для українців. Тобто я хочу цю правку ще раз, яку ми пропонуємо поставити на голосування, і ще раз підійти більш зважено до цього закону взагалі. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Позиція комітету, будь ласка. 12:40:45 СОЛЬСЬКИЙ М.Т. Правка про інше. Комітетом відхилена. Дякую. Шановні колеги, ставиться 296 правка народного депутата Гнатенка. Комітет пропонує її відхилити. Прошу визначатись та голосувати. За-62 Рішення не прийнято. Наступна правка 297, народний депутат Лукашев. Дякую. Шановні українці! Лукашев Олександр, Луганщина, 113 виборчий округ. Хотів би звернутись до співвітчизників. Ми бачимо вже котрий день поспіль, як зухвало пропихується цей законопроект. Проте ганебна мета його – продаж нашої рідної Батьківщини, і поряд з цим декларується ще ідея наповнення державного та місцевих бюджетів за рахунок надходжень від продажу землі. Я хотів би звернутися до колег і нагадати, що майже третина землі сільськогосподарського призначення на сьогодні перебуває у одноосібників, які сплачують лише мізерний земельний податок. І це, необхідно покласти цьому кінець, і саме над цим необхідно зосередити наші зусилля. Прошу поставити… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Позиція комітету. Вже зосереджено, підписаний відповідний законопроект. А правка ваша про інше, відхилена. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Ставиться на голосування 297 правка народного депутата Лукашева. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати. За-64 Рішення не прийнято. Наступна правка 298, народний депутат Скорик. Народний депутат Скорик, фракція "Опозиційної платформи - За життя". Шановні колеги, шановні громадяни України, моя правка стосується знову ж таки 130 статті Земельного кодексу. Я її зацитую з вашого дозволу: до проведення та встановлення результатів всеукраїнського референдуму щодо купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення". Я думаю, що дуже проста відповідь, чому, на жаль, не реагують на заклики щодо референдуму представники влади, тому що вони добре розуміють негативне ставлення більшості громадян України до питання розкриття ринку землі в цьому вигляді і виконують виключно завдання своїх, скажімо так, іноземних хазяїв. На жаль, я нікого не хочу ображати, але виглядає це саме так. Дякую. Ви наполягаєте на голосуванні? СКОРИК М.Л. Звичайно. ГОЛОВУЮЧИЙ. 298 правка, народний депутат Скорик. Правка не була врахована комітетом. Прошу визначатись та голосувати. За-64 Рішення не прийнято. 299 правка, Скорик. Шановні колеги, шановні громадяни України, я хочу закцентувати увагу знову ж таки на наступному. Коли ми говоримо про доступність ринку кредитних ресурсів для наших аграріїв, ми добре розуміємо, що на сьогоднішній день ефективна ставка, кредитна ставка більше 20 відсотків. Як можна зрозуміти і скільки тоді має бути коштів у нашого фермера для того, щоб отримати 10 тисяч гектарів землі, а саме таку планку ви пропонуєте для придбання землі юридичними особами. Скільки фермерів собі це може дозволити, і наскільки ви вважаєте, що це реально, що фермери стануть власниками української землі і що вони будуть конкурентоздатними в цій ситуації на українському ринку? Дякую за відповідь.

чим те, що озвучено в правці, тому що, напевно, її не зручно двадцятий раз повторювати. Позиція – правку відхилити. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Ставлю на голосування 299 правку народного депутата Скорика. Не врахована комітетом. Прошу визначатись та голосувати. За-71 Рішення не прийнято. Правка не врахована. 300 правка, Скорик. Шановний пане голово комітету, я звертаю вашу увагу на різні моменти. Чому? Тому що, коли я звертаюся до вас і цитую правку, ви не реагуєте на заклик щодо українського референдуму. Я знову ж таки зацитую правку, щоб ви не сказали, що я говорю про щось інакше. "Забороняється внесення права на земельну ділянку сільськогосподарського призначення до статутних капіталів юридичних осіб, установчими документами яких передбачено ведення сільськогосподарського виробництва, до проведення та встановлення результатів всеукраїнського референдуму щодо купівлі-продажу земель сільськогосподарського значення". Я звертав вашу увагу на те, що українські аграрії не будуть мати змогу купити цю землю саме тому, що абсолютно неконкурентний ринок кредитних ресурсів, що наші аграрії не зможуть собі дозволити витратити біля 20 мільйонів доларів на купівлю 10 тисяч гектар землі, як можуть собі дозволити іноземні холдинги, великі землевласники. Тому я знову ж таки закликаю відповідати на питання доповідачів конкретно те, що вас питають. Дякую, пан... ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Позиція комітету. Кредитні ставки у нас вже значно менші ніж 20 гривень. Я думаю, ви насправді це знаєте, просто, можливо, так краще звучить. Позиція комітету – відхилити. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Я ставлю на голосування 300 правку Скорика. Комітетом не врахована. Прошу визначатись та голосувати.

За-75 Рішення не прийнято. 301 правка, Королевська. ви поки що так і не прийняли для себе відповідальне рішення відкласти ці законопроекти в бік, проголосувати зараз за проведення всеукраїнського референдуму та спитати у людей. Не бійтеся людей. Давайте зараз з вами припинимо оцей фальш, оце ваше бажання розпродати українську землю. "Опозиційна платформа - За життя" категорично проти продажу української землі. І ми наполягаємо на тому, щоб ми зараз прийняли рішення щодо проведення референдуму, об'єднали всі наші зусилля, пішли, спитали у людей. І після того, як люди вирішать, що нам робити з долею української землі, після цього приймати це рішення. А зараз не маємо ми права приймати рішення замість людей. Наполягаю на голосуванні по цій правці. Дякую. Веде засідання Правка аналогічна до попередніх. Відхилити. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Ставиться на голосування 301 правка народної депутатки Королевської. Комітет пропонує її відхилити. Прошу визначатись та голосувати. Рішення не прийнято. Правка не врахована. 302 правка народного депутата Мамки. Включіть мікрофон, будь ласка. 12:49:16 МАМКА Г.М. Шановні народні депутати, я попередню правку представляв у залі щодо територіальних громад. Те ж саме хочу сказати з приводу держави. Що право набуття так само є в держави. Але в законі ми забули прописати, хто саме має право його набувати, а тим паче розпоряджатися. пропоную уточнити, що держава може купувати та розпоряджатись землею через уповноваженого Кабінетом Міністрів України органом. Тобто потрібно конкретно визначити, чи потрібен цей орган, а не держава, що зможе розпоряджатися землею. Якщо не буде такого відповідного органу, який буде розпоряджатися, тобто купляти і продавати землю чи здавати її в оренду, то держава може організуватися таким чином, що хтось купить землю крім держави, і не буде повноважень і механізму наділення тим органом, який має право цим займатися. Ставлю… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Правка не врахована комітетом, 302-а, ставлю її на голосування. Прошу визначатись та голосувати. За-75 Рішення не прийнято. Правка не врахована. Правка номер 302, Наливайченко. Наливайченко, фракція "Батьківщина". Я наполягаю на цій правці, і ми як команда "Батьківщини" чітко зазначаємо, що, справді, державі потрібен спеціальний державний орган, і законодавець має дати правову визначеність, визначивши такий державний орган, який має розпоряджатися землями, які знаходяться в державній власності. А тепер для чого це так важливо. Та для того, щоб, шановні громадяни України, ви зараз отримуєте найменші, найменші в Європі орендні платежі за один гектар вашої землі. І знаєте чому? У нас в 6 разів ніж в Болгарії менша орендна плата за один гектар. Якщо не подобається Болгарія, подивіться на Австрію – там в 8 разів більша оренда плата за один гектар. Хіба українські землі гірші? Ні! Ми як команда "Батьківщини" виступаємо, що спочатку у вас, у народу України, треба запитати на референдумі вашу думку, встановити державний орган спеціальний центральний і далі рухатись, щоб земля була у володінні та… Дякую. Ви наполягаєте на правці? Ставлю на голосування 303 правку народного депутата Наливайченка. Комітетом відхилена. Прошу визначатись та голосувати. За-75 Рішення не прийнято. 304-а, Кальцев. Дякую за надане слово. Кальцев, Запоріжжя. Я хочу відзначити ще один важливий момент. Коли ми говорили про те, що банки отримали право одержувати земельні ділянки, які після банкрутства сільгоспвиробників та фермерів, які вони отримають. Далі ми казали, що не повинні підприємства з іноземним капіталом бути володарями таких ділянок. Але більшість банків, які є в Україні, бенефіціари цих банків, це іноземні особи. Якщо банки отримають право на 2 роки отримувати землю, а потім, можливо, обмінявшись залогами ще на 2, ще на 2, то ми таким самим чином, даємо можливість банкам з іноземними бенефіціарами фактично володіти земельними ділянками і спекулювати ними у тривалому часі. Дякую. Наполягаєте на голосуванні? 304 правка, Кальцев. Комітетом не врахована. Прошу визначатись та голосувати. За-74 Рішення не прийнято. Правка не врахована. 305-а, Бондарєв. Шановний телеглядачі! Тому що дискусія в цій залі не відбувається, і ви це бачите і чуєте, я звертаюся до народу України, який чує наші заклики сьогодні припинити цей розбрат. Ви знову-таки поділяєте український народ на тих, хто начебто хоче, але їх меншість, і начебто не хоче. Але ж всі соціологічні дослідження показують, що їх більшість. Друзі, треба спочатку спитати в українського народу, провести референдум, а потім вже пробувати протаскувати так званий Закон про ринок землі. Я, Костянтин Бондарєв, народний депутат України, фракція "Батьківщина", закликаю всіх депутатів дослухатися до своїх виборців і припинити розгляд цього закону. Мої правки направлені на те, щоб… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Наполягаєте на голосуванні? 305 правка, Бондарєв, комітетом не врахована. Прошу визначатись та голосувати. За-76 Рішення не прийнято. Правка не врахована. 306 правка, Тимошенко. Шановний пане Голово, шановний голова комітету! Михайло Цимбалюк, "Батьківщина". На жаль, Юлія Тимошенко з поважних причин відсутня, вона більш яскравіше би представила цю правку, але я спробую. Вона впродовж того, що колега по фракції Наливайченко говорив, щодо створення національної земельної агенції. Її можна по-різному назвати, і з Миколою Тарасовичем ми дискутували на цю тему на засіданні комітету. Але ми пропонуємо, що саме створення такої державної агенції як уповноваженого органу буде можливість викуповувати земельні паї і контролювати щодо дотримання якісного використання землі. А викуповувати паї саме у тих людей, які мають бажання продати. Тоді це вже буде власність держави, а держава надаватиме саме в оренду для використання земель сільськогосподарського призначення тим особам, тим фермерам, які насамперед проживають на тій території. Прошу мою правку поставити на голосування. Дякую. Веде засідання Пане Михайле, дійсно, ми це обговорювали, позиція комітету інша. Ваша ця правка, частина інших правок, яку ви тільки що озвучили, це по суті конструкція додаткова ще раз здавання в оренду, по суті продовження меморандуму… мораторію. Тому позиція – відхилити. Дякую. Ставиться на голосування 306 правка, народної депутатки Тимошенко. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати.

Іван Крулько, фракція "Батьківщина". Сподіваюся, після представлення моєї правки не буде коментарів, які не передбачені Регламентом. Саме тому я хотів би закликати колег по парламенту підтримати поправку, яку ми як "Батьківщина" пропонуємо стосовно того, щоб додати частини першої статті 130: "держава, в особі спеціального уповноваженого органу, який буде забезпечувати розпорядження землями сільськогосподарського призначення, які знаходяться в державній власності". І я вважаю, що для України найбільш притаманною і логічною була б модель орендних відносин. Коли держава, яка є власником землі надавала би цю землю в довгострокову оренду фермерам, і дати право, і можливість, щоб фермери оренду заставляли в банку і брали кредити і лізинг для того, щоб розвивати фермерство. А не так, розпродати всю землю іноземцям і залишити… Дякую. 308 правка, Дубіль. Комітетом була відхилена. Прошу визначатися та голосувати. За-85 Рішення не прийнято. Правка не врахована. 308-а, Дубіль. Шановні колеги, шановний український народе! Юлія Тимошенко, наш лідер фракції "Батьківщина", в умовах війни і взагалі категорично проти цього законопроекту про продаж української землі без проведення референдуму. Я переконаний, що перед тим, як знімати мораторій на продаж землі, потрібно два аспекти: перший – це дозвіл українського народу на проведення… після проведення референдуму, створення державного органу, який буде вповноважений і наділений функціями контролю. Тому спочатку давайте проведемо референдум, створимо такий орган, наділимо функціями, а потім будемо ставити це питання. Позиція нашої фракції якщо і готувати такий законопроект, то тільки після проведення українського референдуму, продаж землі тільки державі за привабливою ціною для її власника. Прошу поставити на підтвердження поправку. Дякую. Правка 311 комітетом була відхилена. Прошу визначатися та голосувати.

Ця поправка тісно пов'язана з моєю попередньою поправкою та містить уточнення, що не просто держава може бути власником, а держава в особі уповноваженого Кабміном органу. В Конституції України зазначений принцип верховенства права, складовою верховенства права є правова визначеність. У свою чергу, правова визначеність полягає у тому, що норми повинні бути виписані чітко, без можливості їх різного тлумачення. Коли ми говоримо, що набувати право власності може держава, хто така держава, хто саме набуває право власності. Держава – це є абстрактний та узагальнюючий термін. Тому я пропоную все ж таки прийняти до уваги цю поправку, проголосувати за неї, щоб було чітко зрозуміло, що коли ми говоримо, що держава може мати право власності, то саме уповноважений орган від Кабміну і виступає у цій ролі. Дуже дякую за підтримку. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 309 правка, комітетом не була врахована. Прошу визначатися та голосувати. За-81 Рішення не прийнято, правка не врахована. 310 правка, Німченко Я хочу акцентувати увагу на тому. що якрах Конституція передбачає, що земля є Богом дана для українців, джерелом природним існування. Я для доповідача і голови комітету акцентую на це увагу. І хотів би сказати, що всі дії, які зараз проходять, ідуть всупереч всій логіці і Конституції. І друге. Я хотів би сказати, що з 19 грудня розглядається Конституційним Судом подання народних депутатів, де вирішується питання утвердження правової позиції і юридичної позиції, як можна міняти чи не міняти перший розділ Конституції, де виключно іде про землю, без згоди народу. І тому я просив би, щоб ми розглянули питання, шановний голова комітету, і припинили... Дякую, Василь Іванович. Позиція комітету. 13:03:15 СОЛЬСЬКИЙ М.Т. Позиція комітету: правка насправді про інше, вона відхилена. Те, що є конституційне подання, не зупиняє розгляд цього законопроекту у Верховній Раді. Дякую. Ставлю на голосування 310 правку. Комітетом не врахована. Прошу визначатися та голосувати. За-75 Рішення не прийнято. Правка не врахована. Наступна правка 311, Тарута. Тарута, фракція "Батьківщина". Цією правкою передбачається, що право набувати землі сільськогосподарського призначення у власність зможе держава в особі державної земельної агенції. Вона спільно з органами державної влади, що здійснюють екологічний нагляд та громадськими організаціями, стане основним елементом контролю за належне землекористуванням. З метою недопущення відчуження земель на користь іноземного капіталу та підтримки вітчизняного фермерства земельні ділянки сільськогосподарського призначення можуть бути відчужені виключно державі в особі державної земельної агенції в порядку та на умовах, визначених законом. Право власності може бути реалізовано тільки через державну земельну агенцію, або через громаду, яка може викупити у власника його ділянку… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Правка 311 комітетом була відхилена. Прошу визначатися та голосувати.

Висловлюю думку своїх виборців 113 округу Луганщини, які наполягають на розвитку і вдосконаленні інституту оренди землі. Саме інститут оренди дозволить залишити українську землю у власності українського народу і водночас дозволить підвищити орендну плату, яка на сьогодні є мізерна і також залучити на на орендних засадах представників іноземних країн. І це все призведе до досягнення цієї колективної мети, структурованої, яку ми сьогодні переслідуємо. Прошу поставити правку на голосування Ставлю на голосування 312 правку Лукашева. Комітетом була відхилена. Прошу визначатися та голосувати. За-78 Рішення не прийнято. Правка не врахована. 313 правка. Гнатенко. Доброго дня, шановний головуючий. 49 виборчий округ, Донеччина, Гнатенко, "Опозиційна платформа – За життя". Коли ми літаком пролітаємо над Україною, відкривається зовсім інша картина, чим та, коли ми пролітаємо над Європейським Союзом. Ті шкідливі посіви, які сьогодні майже в кожній державі Європейського Союзу присутні, така ситуація незабаром буде і в нас. Сьогодні Україна найменше потребляє генномодифікованої продукції, тому що в нас є контролюючі органи, які на сьогодні притримують таке розповсюдження. Якщо ми пустимо землю з-під контролю, це питання в нас зніметься з контролю держави, і тоді на наші торгові мережі зайдуть такі товари, які сьогодні ми не зможемо контролювати. Тому прошу взяти правку на контроль і

За-79 Рішення не прийнято. Наступна правка 274, народний депутат Гнатенко. Так, дякую за можливість довести цю правку теж до депутатів та народу України. Ми бачимо, що на зараз існує така ситуація, коли місцеві ради, сільські ради в гонці за майбутню реалізацію усіх земельних ділянок, у селах не залишають жодної ділянки для випасу худоби. Це смерть для українського села. Завтра всі, хто випасає своїх тварин, не зможуть це зробити. І як слідство, наступить знищення українського села. Це питання теж треба врегулювати. І я сьогодні виношу правку таку на обговорення і прошу її підтримати. СОЛЬСЬКИЙ М.Т. Правка насправді про інше. Ця норма вже існує в законодавстві. Відхилено. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Ставиться на голосування 314 правка народного депутата Гнатенка. Комітет пропонує її відхилити. Прошу визначатись та голосувати. За-74 Рішення не прийнято. Наступна правка 315, народний депутат Гнатенко. Дякую за можливість ще довести позицію "Опозиційної платформи - За життя" до всіх мешканців держави та до депутатів Верховної Ради. На сьогодні вже починається знищення лісосмуг та збільшення обробляємих ділянок землі. Ці захисні споруди меліоративні не тільки стримують хід вітрів та снігу, вони на сьогодні ще і утримувачі і інших напрямків, а також сьогодні вони підтримують баланс в тваринах, які сьогодні існують в дикій природі. І це питання теж потрібно врегулювати, і я прошу заслухати його і поставити на голосування. Позиція комітету – відхилити. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставиться на голосування 315 правка народного депутата Гнатенка. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати. За-78 Рішення не прийнято. Наступна правка 316 народного депутата Гнатенка. Дякую, шановний головуючий, що надаєте таку можливість ще раз висловити свою думку. Ми знаємо, що створюються бар'єри, коли ділянки підуть в приватні руки, бар'єри підходів до питних водоймищ та сховищ води. На жаль, це залишить деякі

За-80 Рішення не прийнято. Наступна правка 317 народного депутата Гнатенка. Дякую ще раз, головуючий, за можливість довести. 49 виборчий округ, Донецька область. Ми зараз знаємо, що є можливі ризики переселення великих мас із країн Китаю, арабських країн, щоб працевлаштувати своїх людей на тих можливих ділянках, які будуть в можливому найбільшому будущому в отриманні людьми з іншої держави, які будуть мати подвійне громадянство. І це такі ризики існують і навколо нашої держави. Зараз ми утримуємо таку міграцію людей. А якщо ці ділянки перейдуть до іноземних держав і їх корпорацій, це питання вже ми не зможемо контролювати. Тому прошу це питання теж врахувати і підтримати.

Дякую, головуючий. Абзац Дякую, "Іноземці та особи без громадянства можуть набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення за законом". Доповнити статтю 130 Земельного кодексу: "Забороняється внесення всіх змін до проведення всеукраїнського референдуму". Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Позиція комітету. Подібні правки були. Позиція – відхилити. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставиться 318 правка народного депутата Пономаренка. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати.

Моя поправка містить декілька частин, кожна з яких має власне правове значення. Тому відносно до частини шість статті 45 Регламенту прошу прийняти процедурне рішення про розгляд і голосування, і окремих частин окремо. Коли наша фракція збирала підписи під зверненням до Президента стосовно того, щоб не знімати мораторій на продаж, ми не зустріли жодної відмови. Люди просили не продавали землю. Тому прошу дослухатись до людей та підтримати всі ці правки. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 319 правка Пономарьова, ставлю її на голосування. Вона не була врахована комітетом. Прошу визначатись та голосувати. За-79 Рішення не прийнято. Правка 320, Пономарьов. Абзац два частини один статті 130 Земельного кодексу України вважати частиною два статті 130 та викласти у наступній редакції: "Іноземці та особи без громадянства можуть набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення в порядку... спадкування за законом". Замінити, доповнити статтею: "До проведення всеукраїнських результатів… референдуму стосовно купівлі-продажу, призначення, а також проведення інвентаризації земель, не дозволяється відчуження у будь-який спосіб земельних ділянок і зміна цільового призначення земельних ділянок, які перебувають у власності громадян та юридичних осіб для ведення сільськогосподарського виробництва". Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 320-а, комітет підтримав, правка Пономарьова. Прошу визначатись та голосувати. За-79 Рішення не прийнято. 321-а, Мороз. Не наполягає. 322-а, Мороз. Велика людина сказала, що під час війни землю не продають, а за неї воюють. І тому, якщо хтось не знає, то сьогодні з самого ранку в Луганській області йдуть бойові дії це і Шахтівка, це і Кримське, це Золоте. І ось цю землю, на котрій сьогодні проливається кров, ми повинні сьогодні продавати. Як ми можемо це зробити без референдуму, скажіть мені, будь ласка? І тому моя правка містить декілька частин, кожна з яких має власне правове значення. Тому відповідно до частини шостої статті 45 Регламенту прошу прийняти процедурне рішення про розгляд і голосування кожної з окремих частин моєї, тому що Пономарьову ви таке право не надали.

322 правка. Дякую. 59-й виборчий округ, Мороз. Фракція "Опозиційна платформа - За життя" проти продажу землі. кодексу України абзац другий частини першої викласти в такій редакції: "Іноземці та особи без громадянства можуть набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення в порядку спадкування за законом, але зобов’язані здійснити їх відчуження протягом п’яти років з дня набуття права власності, набувачам зазначеним в пункті «а» частини першої цієї статті. В іншому випадку, земельна ділянка сільськогосподарського призначення переходить у власність територіальної громади, на території якої вона розташована". Доповнити статтю 130 Земельного кодексу України абзацом в такій редакції: "Угоди (у тому числі довіреності), укладені до проведення та встановлення…". ГОЛОВУЮЧИЙ. 323 правка, Мороз. Не підтримана комітетом. Прошу визначатись та голосувати.

І в час війни ми не можемо продавати нашу рідну землю. Нам потрібно провести референдум, вислухати наших людей, що б вони хотіли, продавати або не продавати нашу землю. статті 130 Земельного кодексу України абзац другий частини першої доповнити абзацом в такій редакції: "Забороняється відчуження земельної ділянки сільськогосподарського призначення до проведення та встановлення результатів всеукраїнського референдуму щодо вільного продажу та купівлі земель сільськогосподарського призначення". Доповнити статтю 130 Земельного кодексу України абзацом в такій редакції: "Забороняється внесення права на земельну частку (пай) до статутних капіталів юридичних осіб, уставними документами яких передбачено ведення сільськогосподарського виробництва, до проведення та встановлення результатів всеукраїнського…". 330 правку. Комітетом відхилена. Прошу визначатися та голосувати. За-79 Рішення не прийнято. 321-а, Мороз. декілька частин, кожна з яких має власне правове значення. Тому відповідно до частини шостої статті 45 Регламенту прошу прийняти процедурне рішення про розгляд і голосування кожної з їх окремих, частин окремо, те, що не надали моєму колезі. В статті 130 Земельного кодексу України абзаці другий частини першої доповнити абзацом в такій редакції: "Забороняється відчуження земельної ділянки сільськогосподарського призначення до проведення та встановлення результатів всеукраїнського референдуму щодо вільного продажу та купівлі земель сільськогосподарського призначення". Доповнити статтею 130 Земельного кодексу України абзацом в такій редакції: Дякую. Щодо позиції по Регламенту, які ви зазначили, я пропоную окремо потім проговорити, можемо подискутувати, так само, наприклад, наведете приклади, коли це відбувалося в стінах Верховної Ради України, коли це раніше вами було ініційовано. І можемо пройтись постатейно по Регламенту, дуже дякую. А зараз позиція комітету і переходимо до голосування за вищезазначену правку. 13:24:28 СОЛЬСЬКИЙ М.Т. Правка аналогічна до 20 попередніх приблизно. Комітетом відхилено. 325 правка Мороза. Ставлю її на голосування. Прошу визначатися та голосувати. За-74 Рішення не прийнято. Правка не врахована. 326 правка, Мороз. Мороз Володимир, 59 виборчий округ, Донецька область. "Опозиційна платформа - За життя" проти прийняття Закону про продаж землі. Я в котрий раз наголошую, що без референдуму ми не можемо нічого робити, і взагалі в нашій країні на сьогодні йдуть бойові дії. Землі, на яких… розпайовані землі моїх земляків,

Треба інформацію щодо поправки надавати. Це ж не виступи з мотивів, при всій повазі, і вам просто не вистачає часу довести свою позицію в правці. Тому потім досить важко і комітету щось відповідати на запитання. На жаль, я не можу додати час. Ні. На жаль, ні, вибачте. Ні, це не була репліка, тому що нічого поганого у вашу сторону не було сказано. 326 правка Мороза. Комітетом не підтримана. Прошу визначатися та голосувати. За-79 Рішення не прийнято. Правка, на жаль, не врахована. По фракціях покажіть. 327 правка, Лукашев. Дякую. Шановні колеги, шановні українці! За численними зверненнями виборців Троїцього, Білокуракінського, Сватівського, Старобільського, Новоайдарського та Кремінського районів Луганщини та мільйонів українців, які проживають на інших територіях, я хотів би підкреслити, що інститут оренди землі, він є універсальним універсальним політико-правовим інститутом, який дозволяє в сучасних умовах забезпечити баланс національних інтересів, інтересів бюджетних споживачів, інтересів землекористувачів, які обробляють українську землю. І тому цей розвиток орендний відносин, на думку Інституту аграрної економіки Національної академії аграрних наук, дозволить залучити до бюджету доходів на 30 мільярдів щорічно.

Іван Крулько, фракція "Батьківщина". Шановні колеги, ну, у світлі навіть тих подій, які відбулися сьогодні, коли Росія знову продовжила свою агресію проти України, обстрілюючи наші позиції, як можна торгувати землею в принципі? Давайте подумаємо про це, і найбільш черстві серця нехай розтануть і зрозуміють, куди ми ведемо країну. Саме тому 328 поправкою, яка мною подана, ми пропонуємо як "Батьківщина", щоби були встановлені чіткі запобіжники стосовно масової купівлі нашої української землі іноземцями, і встановлюється, що іноземці та особи без громадянства не можуть набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення. І я прошу, щоб ми це прийняли, щоб ми це ухвалили, і щоби ніякі російські банки, ні "Сбербанк России", ні "ВТБ", ні інші банки, які зареєстровані формально в Україні, не мали можливості володіти українською землею. А цей закон дозволяє це робити в необмежених кількостях. Прошу підтримайте мою поправку. Дякую. Дякую. Правка 328 не була врахована комітетом. Прошу визначатися та голосувати.

Вадим Івченко, фракція "Батьківщина". Шановні колеги, ось дивіться, що зараз в залі відбувається. Коли опозиція пропонує правки 500 гектарів в одні руки, коли опозиція пропонує, щоб не були особи з подвійним громадянством учасниками обігу або ринку землі, коли опозиція пропонує, щоб були пов'язані особи, щоб це не було 50 або 70 тисяч гектарів в одних руках, коли опозиція пропонує переважне право тим людям, які, власне, живуть і працюють в селі, а не відповідним корпораціям, коли пропонується обмежити – банки лише з державним капіталом, а не в тому числі з іноземним капіталом, в залі не відбувається обговорення. І навіть, коли ми бачимо по фракціям, і ви, будь ласка, пане Голово, показуйте по фракціях такі важливі правки. Чому? Тому що видна позиція, видна позиція І коли монобільшість показує нуль, я не вірю в те, що тут є, відбувається обговорення, це проста профанація. Наша правка... Насправді правка була про інше. Ця правка відображена в комітетських правках, і ця правка відхилена. Дякую. Ставлю на голосування 329 правку. Прошу визначатися та голосувати. За-91 Рішення не прийнято. Володіна. 330 правка. Шановні колеги, я ще раз хочу наголосити на важливості цього законопроекту і яке історичне значення він несе в собі. Але тим не менше, я б хотіла сказати і про те, що переважне право на придбання землі сільськогосподарського призначення мають мати виключно люди, які проживають в цій місцевості, де вона продається. Тобто ми маємо надати таке право людям у своєму місті, містечку або селі переважне право придбавати цю землю. Вони мають першими її отримати, тому що вони розуміють, що на ній має відбуватися і як з нею… скажімо так, як її обробляти і решта-решта питань. Ми маємо дбати виключно про інтереси українців, які проживають в місцевій території, і маємо дбати також про розвиток сільськогосподарської реформи в країні. Тому я прошу підтримати цю правку, яка говорить, що "переважне право купівлі земельних ділянок сільськогосподарського призначення мають громадяни України, які постійно проживають на території відповідної місцевої ради, де здійснюється продаж земельної ділянки, а також відповідні органи місцевого самоврядування". Дякую. Дякую, Дар'я Артемівна. Ставлю на голосування 330 правку. Комітетом відхилена. Прошу визначатися та голосувати. За-162 Рішення не прийнято. Правка не врахована. Покажіть, будь ласка, по фракціях. 331 правка. Королевська. Шановні колеги, шановні присутні! Ви продовжуєте цей фарс, вже дійшли до 331 поправки. Ми хочемо наголосити, що "Опозиційна платформа - За життя" виступає категорично проти продажу української землі, і ми не допустимо, щоб іноземці будь-яким чином мали доступ до української землі. Проект, ваш проект монобільшості не захищає українську землю, гарантій захисту від іноземців немає, іноземні громадяни можуть володіти землею через різні способи, запропоновані в цьому законопроекті. За Конституцією України земля це надбання українського народу. І розглядаючи та приймаючи чийсь законопроект, ви порушуєте Конституцію України. Українську землю можна і долю вирішувати тільки після всеукраїнського референдуму. Наполягаємо на голосуванні по цій правці. Ставлю на голосування 331 правку Королевської. Вона не підтримана комітетом. Прошу визначатись та голосувати. За-81 Рішення не прийнято. 332-а, Мазурашу. Не наполягає. 333-я, Івченко. Не наполягає. Наполягає? Вадим Івченко, фракція "Батьківщина". Колеги, я ще раз хочу сказати, чого стосується ця правка. Ця правка стосується, що іноземці і особи без громадянства не можуть набувати права власності на земельні ділянки. Я звертаюсь тут для дискусії задля того, щоб, колеги, ви усвідомили собі таку річ: якщо у нас буде подвійне громадянство, то це болгари, румуни, венгри – угорці, американці і всі інші зможуть набувати українське громадянство. І вони будуть повноправними, будуть мати можливості задля того, щоб окупувати українську землю. Давайте ми дамо можливість перш за все, щоб це були фермери, малий і дрібний бізнес, щоб вони були точками зростання, в тому числі і для розвитку сільських територій. Ми про це говорили і з аграріями, і з фермерами, і ця дискусія мала бути в комітеті. Колеги, ми просимо підтримати, це унеможливить різні схеми відчуження українських земель на користь іноземців або осіб з подвійним громадянством… Ставлю на голосування 333 правку Івченка. Не врахована комітетом. Прошу визначатися та голосувати. За-88 Рішення не прийнято. Правка 333 не врахована. 334 правка, Івченко. Вадим Івченко, фракція "Батьківщина". Шановні колеги, я б хотів розібратися з однією річчю. У нас буде відбуватися дискусія в залі чи у нас буде проходження по правкам? Я б хотів реально, щоб ми бачили картину, який може бути в перспективі аграрний устрій, скажімо, через 5-7 років, як буде себе почувати фермер, чи в нас буде відповідний ріст з точки зору…, економічний ріст, якщо у нас буде зростати, скажімо, переробка, чи вона у нас не буде зростати. Давайте подивимося на ті моделі, які сьогодні пропонують опозиційні фракції, в тому числі і "Батьківщина". і хочеться, щоби дискусія відбувалася і в залі, і були відповідні фахові, скажімо, відповіді задля того, щоби ми розібралися, яка ж правка потрібна, а яка не потрібна. Ще раз хочу сказати, особи без … з подвійним громадянством або іноземці, вони не потрібні на першому не потрібні на першому етапі щодо купівлі українських земель. ГОЛОВУЮЧИЙ. Наполягаєте на голосуванні? Ставлю на голосування? Дякую. 334 правка Івченка комітетом не була врахована. Прошу визначатись та голосувати.

За-89 Рішення не прийнято. 336-а, Гривко. Не наполягає. 337-а, Наливайченко. Валентин Наливайченко, фракція "Батьківщина". Шановні громадяни України, насправді я знаю, що рветься ваше серце зараз, коли ви слухаєте як збираються розпродати вашу землю, і про що думаєте. Думаєте про те, що, а весна вже і знову треба працювати на городах, на землі, дуже переживаєте за своїх дітей, які виїхали за кордон, не маючи роботи ні в вашому селі, ні в рідній країні Україна. Цю поправку, на якій я наполягаю, фракція "Батьківщина" якраз і пропонує, щоб ваші діти, які, ми всі сподіваємось, тимчасово змушені виїхати з країни і, можливо, змінили громадянство України, все ж таки отримали законом гарантоване право отримувати у спадщину як спадкове майно ваші земельні паї. Ми пропонуємо законом встановити також, щоб такий пай земельний, отриманий у спадщину, залишався в країні і у громадян України. Прошу підтримати цю правку. 337 правка, Наливайченко, комітетом відхилена. Прошу визначатись та голосувати.

Микола Тарасович, хотілося, щоб у нас була дискусія. Моя поправка направлена на те, щоб дати шанс українському фермеру на виживання. Я вас дуже прошу, не зробіть помилок, тому що з відкриттям ринку землі, як ви говорите, ви відкриваєте двері для великого іноземного капіталу. І з цього часу український фермер піде в небуття. Це робочі місця. Подивіться статистику, яка кількість людей працює на місцях у малих фермерів на один гектар обробляємої землі і яка кількість людей працюючих на гектар у великих агрохолдингах. Шановні колеги, закликаю вас, дайте шанс українським фермерам. Підтримайте мою поправку. Дякую. 338 правка, Пузійчук, комітетом не врахована. Прошу визначатись та голосувати. За-85 Рішення не прийнято. Правка не врахована. 339 правка, Пузійчук. Шановні колеги, ви попередньою правкою похоронили українське фермерство. Микола Тарасович, хотілось все-таки, щоб була дискусія, була позиція комітету і як наші колеги та громадяни України розуміли ваші аргументи, чому ви були проти збереження українського фермерства? Колеги, вкотре акцентуємо вашу увагу, фракція "Батьківщина" виступає проти продажу землі, особливо в період військової агресії. Більше тисячі років іде боротьба за незалежність України, за її територію. Сьогодні це підтверджується активізацією військових дій на сході, Ви намагаєтесь в цей час протягнути законопроект про продаж землі. Моя поправка стосується заборони української землі іноземцям. Українською землею повинні володіти виключно громадяни України. Прошу підтримати мою поправку. ГОЛОВУЮЧИЙ. 339 правка Пузійчук комітетом відхилена. Прошу визначатись та голосувати.

вкотре прошу вас почути мене. Не можна продавати українську землю іноземцям. Зверніть увагу, положення, яке я пропоную своєю поправкою виключити, передбачає набуття землі іноземцями. Українська земля повинна належати українцям. Ми не маємо права на помилку. Продаж землі – це не питання, де можна проводити та ставити експерименти. Прошу вас підтримати мою поправку. Дякую.

За-85 Рішення не прийнято. Правка не врахована. 342 правка, Цабаль. Цабаль Володимир, фракція "Голос". Шановні колеги, всі правки фракції "Голос" були направлені на те, щоб значно покращити цей закон в трьох напрямках. Перший напрямок – це відкриття ринку для фермерів, а не для агрохолдингів. Відповідно ми вимагали програму доступних і дешевих кредитів чи, ми так розуміємо, над чим зараз ведеться робота й очікуємо результатів. Друга річ – це була підтримка українського села, створення фонду розвитку сільських територій. І третя – це захист національних інтересів, посилення державної безпеки. І саме ця правка направлена на те, щоб адресувати цю третю вимогу. Цією правкою ми унеможливлюємо продаж землі в разі навіть відкриття цього цього продажу для іноземців, для наступних категорій громадян навіть, якщо народ України вирішить відкрити – це офшори, це особи під санкціями, це люди, проти яких ведеться слідство по відмиванню грошей і це бенефіціари… Дякую. Позиція комітету. І оці суттєві обмеження, які ви сьогодні назвали, відображені в комітетській правці до 130 статті. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Наполягаєте? Не наполягаєте. Дякую. Наступна правка 343, Чайківський. Не наполягає. ВЛАСЕНКО С.В. Дякую, шановний пане головуючий. Насправді зараз буде такий невеличкий момент істини, я цитую свою правку. Я хочу доповнити цей закон наступною фразою: "Іноземці та особи без громадянства не можуть набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення". Можна багато розповідати про те, що буде якийсь референдум, якого ніколи не буде, це вже очевидно, можна багато говорити про те, що іноземці не мають ніяких прав. Але зараз буде момент істини, і ми на екрані побачимо, хто за те, щоб іноземці мали вплив, контроль і власність у вигляді української землі, а хто за те, щоб іноземці не мали такої можливості. Ще раз цитую свою правку, якою я пропоную доповнити відповідну статтю цього закону: "Іноземці та особи без громадянства не можуть набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення.". Мені дуже цікаво, чи фракція "Слуга народу" підтримає Президента Зеленського. Дякую. СОЛЬСЬКИЙ М.Т. Пане Сергій, ваша правка уступає правці комітетській. Чому? Тому що в комітетській правці заборонено також цим особам набувати корпоративні права підприємств, яким вже належить земля. Правка відхилена. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування 346 правку Власенка. Комітетом вона відхилена. Прошу визначатись та голосувати. За-109 Рішення не прийнято. Покажіть, будь ласка, по фракціях. ГОЛОВУЮЧИЙ. 347 правка, Загородній. Дякую, Дмитре Олександровичу. Позиція "Опозиційної платформи - За життя" заключається в тому, що розгляд цього законопроекту говорить про те, що ми порушуємо статті 5, 13 і 14 Конституції України. А порушення Конституції – це найтяжчий злочин. Наступне. Позиція нашої політичної сили, що ці питання мають вирішуватися лише на референдумі. Моя правка 347 співзвучна із правкою народного депутата Власенка Сергія. Зміст її заключається в в тому, що іноземці та особи без громадянства не можуть набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення. У редакції після першого читання для іноземців та осіб без громадянства було передбачено дозвіл на набуття права власності на землі сільськогосподарського призначення у разі успадкування за законом, але за умов її відчуження Пропонується вилучити цю норму. У разі залишення дозволу для іноземців можливості зловживання цим правом, в тому числі без процедур відчуження набуття цього майна. Дякую. Дякую. Ставлю на голосування правку 347 Загороднього. Прошу визначатись та голосувати. Вона відхилена комітетом. За-82 Рішення не прийнято. 349 правка, Пузанов. Дякую, шановний головуючий. Шановні колеги, правка, яку я пропоную, вона також стосується питання можливості набуття права на землю сільськогосподарського призначення іноземцями. В тій редакції, яку пропонує комітет, передбачається, що можливість придбання у власність сільськогосподарських земель будуть мати банки, такі землі зможуть набувати українські юридичні особи, які мають іноземних власників, в тому числі кінцевих бенефіціарних власників. Натомість моя поправка чітко врегульовує питання можливості іноземним громадянам ставати власниками української землі виключно в порядку спадкоємства з подальшим відчуженням цієї земельної ділянки відповідно до українського законодавства. Комітетом моя правка була відхилена, але я прошу її підтримати та проголосувати. Ставлю на голосування 349 правку Пузанова. Вона не врахована комітетом. Прошу визначатись та голосувати. За-78 На жаль, правка не врахована. Переходимо до наступної. 350-а, Красов.

Шановні колеги, прошу підтримати мою правку. Правка в цій редакції необхідна через те, що ані цим проектом закону, ані чинним законодавством не передбачені правові наслідки невиконання іноземцями та особами без громадянства обов'язку здійснення відчуження земельних ділянок протягом одного року з дня набуття права власності, передбаченого цим законом. Водночас цією правкою передбачається виплата грошової компенсації зазначеним особам примусового відчуження земельних ділянок, а також усунення протиріччя статті 135 Конституції України… Земельного кодексу України. Прошу

Дякую. Шановні народні депутати України, шановні громадяни України! Для стенограми. Ще раз привертаю увагу головуючих про те, що розгляд цього питання не відповідає статтям 119, 120, 121 Регламенту Верховної Ради України, а також статті 45, тому що сьогодні вимагали прийняти процедурне рішення, воно не було поставлено на голосування. Стосовно моєї поправки. Я хочу ще раз нагадати, що у нас в Угоді про Асоціацію з Європейським Союзом відсутня норма і вимога від Європейського Союзу про продаж землі іноземцям. Саме тому вбачається, що "слуги народу" на замовлення Сороса хочуть продати цю землю саме цій структурі, оцим іноземним спекулянтам. Ми категорично проти цього. І моя вимога, і поправка саме стосується про те, щоб заборонити іноземцям купувати українську землю. Не дамо розпродати майбутнє наших дітей. Прошу поставити на голосування поправку. СОЛЬСЬКИЙ М.Т. Пане Михайло, щодо Регламенту. Ви знаєте, в 2000, 2001 році, якщо я не помиляюсь, приймався Земельний кодекс. Приймався хороший документ вольовим рішенням парламенту, за що я особисто дуже вдячний. Тому що саме цей документ був одним з тих причин, що дало поштовх сильний розвитку аграрної галузі. А правка відхилена. Михайло Миколайович, я вибачаюсь, я ні в жодному разі вас не буду коментувати, однак я хотів би зазначити, що комітет пропонував піти по 119-й – угрупування правок. дуже радію, що ви пропонуєте так само застосувати 119 статтю. І коли ми знайшли підтримку в залі, я думаю, що наступного разу це можна буде зробити: щодо об'єднання правок навколо визначних. Да? Дякую вам. А зараз поки що переходимо до голосування за 352 правку Папієва. Прошу визначатися та голосувати. За-76 Правка не врахована. 353 правка, Савчук. САВЧУК О.В. Наполягаю. Оксана Савчук, місто Івано-Франківськ, "Всеукраїнське об'єднання "Свобода". Саме в цій правці ми пропонуємо вчергове наголосити таку річ, як неможливість іноземцям купити українську землю. Це є дуже важливим, тому що всі попередні правки, які стосувалися саме цього питання, чомусь комітетом були відхилені. Тут, де чітко написано, що іноземці не мають права ні купляти землю, ні в майбутньому її відчужити. І я прошу колег все ж таки підтримати дану правку, тому що ми в цій ситуації єдині: українська земля, яку ми зараз хочемо насправді не створити ринок, а просто швидко з молотка продати, не матиме можливості опинитися саме в руках тих людей, які дійсно хочуть на ній працювати, а опиниться в тих людей, які зможуть швидко її купити, в тому числі в майбутньому й іноземці. Просто підтримати дану правку. Дякую. Ставлю на голосування 353 правку Савчук, вона була відхилена комітетом. Прошу визначатися і голосувати. За-87 Рішення не прийнято. Правка не врахована. 364-а, Богданець.

Шановний головуючий, шановний голово комітету! Правка 355 стосується тієї теми, яку озвучував колега по фракції пан Власенко. Але ми з вами, Микола Тарасович, мали довгу дискусію на засіданні комітету. Просто велика шкода, що тоді не було трансляції, бо комітет проходив в закритому тоді, в той день, в четвер, режимі. Але ми з вами говорили про ризики, ризики того, що в сьогоднішньому законодавстві чітко не сказано про подвійне, потрійне громадянство. Зараз є проект закону на цю тему. Конституції, до речі, не виписаний механізм позбавлення громадянства, і саме ця норма саме є засторогою того, щоби люди з подвійним і більше громадянством не мали можливості купити купити українську землю. На завершення я хочу сказати, що ідеальний би був варіант зняття цього законопроекту і проведення всеукраїнського референдуму на тему...

За-80 Рішення не прийнято. Правка не врахована. Правка 356, Качний. Не наполягає? Далі,

Шановні колеги, давайте тоді слухати свої правки. Ні. Тут не видно, тут не чути. Тому що ви займаєтесь своїми справами, шановні колеги. Кальцев, 358 правка. Шановні колеги! Дякую головуючому. На жаль, ми не маємо способу і не маємо, на жаль, можливості

відправляються у смітник. Але я вважаю за доцільне, тому що це трибуна парламенту, висловити ті зауваження, можливо, котрі поможуть вам при прийнятті цього законопроекту дати оцінку тому, що буде після того, як цей законопроект, Я задавав пану Миколі питання, як бути з банками, які мають іноземних осіб і які мають право 2 роки, а шляхом обміну… Дякую. 358-а. Кальцев. Прошу визначатися та голосувати.